u skladu sa utvrđenim dnevnim redom - Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog Olimpijskog odbora za 2013. godinu. Izvješće je dostavio Hrvatski Olimpijski odbor. Prijedlog izvješća ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Hrvatski Olimpijski odbor dostavio je očitovanje na mišljenje Vlade. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješće ovog radnog tijela Hrvatskog sabora ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Zlatko Mateša predsjednik HOO-a.

programsko i financijsko Hrvatskog Olimpijskog odbora. Kao što vidite odnosi se na 2013.godinu, dakle sa praktički dvije godine zakašnjenja. Stoga ću ja čisto da vas podsjetim na bitne stvari u tom izvješću proći ga vrlo u kratko i sigurno će nakon vaših rasprava biti još dodatnih pitanja. Dakle, na početku vidite koji su to postavljeni i realizirani ciljevi HOO u 2013.godini. Oni su svi realizirani. vrlo bitan dio koji se odnosi na strukturu, često puta u našoj javnosti pa čak i u djelu stručne javnosti postoji nerazumijevanje o tome što je uloga HOO-a. HOO je krovna udruga hrvatskog sporta, istovremeno i članica Međunarodnog olimpijskog odbora tako da imamo da tako kažemo dvojako državljanstvo. Primjerice naš Statut mora odobriti Međunarodni olimpijski odbor. Naša temeljna djelatnost je servisiranje 71 nacionalnog saveza od toga 38 saveza olimpijskih sportova i 33 saveza neolimpijskih sportova. Kad kažem servisiranje mislim na organizaciju međunarodnih nastupa naših nacionalnih selekcija na natjecanjima a isto tako razvojne programe u kojima sudjeluju sportašice i sportaši Hrvatske i treneri. Tako vidite iz izvješća da je u 2013.godini naše nacionalne selekcije su nastupile 600 puta na razno raznim međunarodnim natjecanjima, što znači kao što vidite i sa stranice 4.da gotovo svaki dan dvije naše nacionalne selekcije su se natjecale negdje u svijetu. Istovremeno sport je vrlo egzaktna stvar, to znači da se sportski rezultati vrlo jednostavno i lako mogu prikazati tako da vidite na stranici 5.da su naše sportašice i sportaši u toj godini osvojili 333 odličja i još 257 plasmana između 4 i 8 mjesta što Hrvatsku sigurno pozicionira kao jednu od vodećih sportskih nacija u Europi pa rekao bih čak i u svijetu kada se uzme u obzir brojnost pučanstva i sportski uspjeh. To je sve mjerljivo i to je vrlo lako za provjeriti. Ono s čim se HOO ne bavi to su domaća natjecanja, klubovi, prvenstva jer to je u isključivoj nadležnosti nacionalnih sportskih saveza koji su članovi Međunarodnih sportskih asocijacija potpuno autonomni u djelu koje se odnosi na natjecanja u Hrvatskoj. Koliko je to ogroman posao, a HOO gotovo ništa ne radi za sebe nego radi sve za ovih 71 nacionalni savez, prema tome mi nemamo nikakve svoje posebne programe, vidite po tome koji broj sportašica i sportaša je bio uključen u razvojne programe. Bez obzira na koji put krivu percepciju nemate ni jednog sportašicu i sportaša koji su postigli neki relevantni uspjeh u Hrvatskoj danas a da nisu bili u nekom, ili jesu još uvijek u nekom od razvojnih programa HOO. Tako možete lako vidjeti da je u toj godini na koju se odnosi izvješće 263 sportašice i sportaša bilo u razvojnim programima iz 32 sporta i 75 trenera. Svi treneri koje vi znate i koje mi znamo koji su doprinijeli nesumnjivo u velikoj mjeri razvoju hrvatskog sporta i rezultatima su u našim programima osim izbornika nogometne reprezentacije jer oni imaju dovoljno sredstava pa vrlo korektno to sami plaćaju. Osim nacionalnih saveza HOO stara se i o razvoju lokalnog sporta. 21 lokalna športska zajednica svih županija i Grada Zagreba je sastavni dio HOO-a. Posebni programi postoje za poticanje sporta na ratom zahvaćenim područjima posebno za Knin, posebno za Vukovar a posebno za hrvatske otoke. Vidite iz izvješća kako su se provodili ti programi. Posebno smo ponosni na program iz područja športa djece i mladeži. Gotovo 15.000 djece bilo je uključeno u 2013.godini u te programe. Isto tako Međunarodni olimpijski dan odnosno Hrvatski olimpijski dan koji se tradicionalno slavi 10.rujna svake godine u toj godini na koje se odnosi izvješće obuhvatio je preko 18.900 naših naših sugrađanki i sugrađana. Što se tiče posebnih programskih projekata, njih vidite na stranici 12 pa dalje. Tu prije svega dominiraju projekti koji se odnose na nastupe naših sportaša i sportašica na velikim međunarodnim, multisportskim priredbama, a to su olimpijske igre ljetne i zimske. Znate da se ti projekti vode na bazi 4 godine. u tijeku je naravno Projekt "Rio", a u ono vrijeme na koje se odnosi to izvješće bio je u tijeku Projekt "Soči" koji je završio nastupom naših na olimpijskim igrama u Sočiu početkom 2014. Ono što je još bitno reći da su pokrivena sva područja koja se odnose na zdravstvenu skrb, na vitaminizaciju, na sve ono što je bitno za sportaše, da sportašica ili sportaš mogu normalno funkcionirati. Nakon onih dijelova koji se odnosi, koji će vama biti vjerojatno manje interesantni koji se odnose na informatizaciju i suradnju s drugim nacionalnim olimpijskim odborima, marketinške aktivnosti i slično, onaj bitni dio o kojem možemo govoriti je olimpijska solidarnost. Olimpijska solidarnost financira i sa nivoa Međunarodnog olimpijskog odbora i sa nivoa europskih olimpijskih odbora, financira djelovanje naših sportaša i sportašica. Što se tiče kontrolnih mehanizama naravno to će vam sigurno biti interesantno. Na stranici 41 imate pregled svih revizija poslovanja od nadzornog odbora, unutarnje revizije koju imamo posebno već godinama, komercijalne revizije, državne revizije i svih kontrola nadležnih od strane Ministarstva financija, proračunski nadzor, fiskalni nadzor i to ih je bilo pet u vremenu na koje se izvješće odnosi. Ono što želim vrlo jasno reći,nijedno, ponavljam nijedno od tih izvješća nije utvrdilo nikakvo nezakonito poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Isto tako nijedno od tih izvješća nije utvrdilo da je Hrvatski olimpijski odbor trošio proračunska sredstva van onoga što je zakonom predviđeno. Sva su ta proračunska izvješća dostupna svakome i svako to može lako provjeriti. Što se tiče financijskog dijela, vidite kako se financira hrvatski sport. U godino o kojoj govorimo ostvareno je od strane igara na sreću, a morate znati igre na sreću su jedini izvor financiranja hrvatskog vrhunskog sporta. Ostvareno je 100 milijuna to je za 600 natjecanja, to je za 260 sportaša, za 75 trenera, za vitiminizacije, za zdravstvene zaštite, za pripreme, za sve ono što im pripada. Da biste imali sliku o veličini tog iznosa, mogu vam reći da je to devet puta manje od budžeta Atletiko Madrida koji ćete večeras gledati na TV u utakmici s Realom, devet puta manje od budžeta jednog trećeg po redu španjolskog kluba koji se bori u Ligi prvaka. Vi sami ocijenite da li je to veliki iznos. Što se tiče rezultata financijskog za godinu o kojoj govorimo, vidite da je u toj godini ostvaren manjak prihoda knjigovodstveni rezultat stranica 48.od 350.496 kune. Mi smo udruga idemo i vodimo financije na temelju onoga što je propisano za udruge, s tim da moram reći da postoji jedan problem koji se sastoji u tome da se sredstva od igara na sreću akumuliraju do kraja tekuće godine. Dakle tekuća godina završi, vi tek u siječnju možete znati koliko je ostvareno sredstava u protekloj godini i tada dolazi do konačnog obračuna. Mi smo uvijek tvrdili da taj konačni obračun se odnosi na prethodnu godinu i to je bilo dosta oko toga prijepora. Moram reći da je Ministarstvo financija izuzetno korektno djelovalo u svakoj takvoj situaciji. Mogu vam pokazati i dopis uvaženog zastupnika Linića koji je npr. za ovu godinu o kojoj mi govorimo u 2014.potvrdio da ono što smo mi govorili da je zapravo točno i je točno jel vi ako imate neki fond koji traje do 31.prosinca onda ga možete saldirati tek u siječnju iduće godine. Što se tiče drugih stvari, tu je naravno da ne izbjegnemo to najpopularnija stvar Sportska TV koju često spominjemo, spominjemo je često puta. Stvari oko Sportske TV je relativno jednostavna, ako želimo na taj način to gledati. Dakle, RH je raspisala koncesiju, koncesiju, HOO se javio na tu koncesiju. Najveći broj glasova dobili smo u vijeću, dobili smo koncesiju, počeli smo emitirati, sve je bilo dobro do nakon dvije godine počeli su problemi dovođenje u pitanje jel to ovako, onako moguće ili nemoguće. Moram reći da je nakon dvije godine koncesija ponovo obnovljena, međuvremenu Međunarodni olimpijski odbor osnovao svoju televiziju. I da biste imali neki dojam televizija Međunarodnog olimpijskog odbora koja je osnovana prošle godine ulog je 500 milijuna dolara a brake-even, dakle feasibility će se pokazati će se pokazati tek nakon 10 godina. E sada je pravo pitanje da li mi trebamo uništiti jedini sportski kanal koji imamo ili vrijedi se zajedno potruditi da hrvatski sport ima jedan svoj prozor prema građanstvu da ne ovise ljudi samo o kablovskim televizijama koje moraju plaćati, da se hrvatski sport može vidjeti i za badava, da tako kažem, jer su ionako to građani već jednom platili kroz svoje poreze. To je nešto što je sigurno dio prijepora koji postoje ali u svakom slučaju čitav proces je bio apsolutno legalan i koncesija je dobivena od strane ove države u postupku koji je bio potpuno transparentan. Ono što bih vam htio još reći da imate neki dojam su dvije bitne stvari. Jedna se odnosi na činjenicu da nažalost sva televizijska prava za hrvatski sport su u vlasništvu pravnih osoba van Hrvatske. Dakle od domaćih prvenstava, nogometnog, košarkaškog, rukometnog, niti jedno od tih prava nije u vlasništvu pravnih osoba Republike Hrvatske. Dakle ovisimo o drugim što ćemo i kada gledati. A druga stvar vrlo bitna je

negdje godišnje producira oko 1000 sati sporta, znači 8 puta više za iznos koji je 6 puta manji od onoga što troši redakcija HRT-a. Prema tome to je ono što je sukus i što se tiče tog projekta nažalost njemu je nanesena ogromna šteta i veliki pad prihoda nakon nekih neodgovornih izjava pojedinih ljudi ali to će biti vjerojatno predmet nekih drugih postupaka. Hvala vam lijepo predsjedniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani predsjedniče također. Imamo prijavljene replike. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora. Moja replika se ne odnosi na samu temu što Olimpijski odbor radi, više se odnosi na kritiku, mi danas raspravljamo o 2013. godini, Olimpijskom odboru. I to ne ide na vašu adresu, najmanje ide na vašu adresu. Bilo bi pristojno da to radimo u drugoj polovici iduće godine, znači da smo to radili u 2014. Ja znam da je u 10 mjesecu bilo na odboru i što se čekalo do 10 mjeseca, trebalo je prije 10 mjeseca biti, možda i prije ljeta. Malo prije smo razgovarali o tome i predsjednik je navodio da imamo prilike na druge načine govoriti o agencijama, o plinu, bankama, o radničkim pravima itd., međutim ovdje čini mi se da u Saboru vrlo naopako radimo. Ne vidim svrhu o tome da mi sada raspravljamo 2013. godini, sada bi trebali raspravljati o 2014. godini. Naravno da ćemo raspravljati o problemima i da ćemo govoriti i o 2014. jer gotovo je nemoguće preskočiti tu godinu koja je iza nas. I to je stara praksa koja nije dobra praksa i koja nažalost se nastavlja a najviše smo kritizirani mi koji tražimo na početku sjednice pauze upravo zbog toga da bismo na vrijeme upozoravali na neke probleme. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine Mateša, posljednjih godinu dana zapravo se najmanje govori o uspjesima hrvatskih sportaša a najviše se govori o nepravilnostima, o postojanju sportske televizije, o mogućim malverzacijama. Stoga vas molim da još jednom u interesu hrvatskog sporta i hrvatske javnosti kažete je li bilo nepravilnosti, ako sam ja dobro zapamtila, bilo je 8 različitih nadzora u Hrvatskom olimpijskom odboru, je li bilo nepravilnosti i nezakonitog i protustatutarnog financiranja sportske televizije? jesu li sportski savezi zbog financiranja sportske televizije bili uskraćeni za sredstva i je li i jedan sportaš zbog toga bio onemogućen sudjelovati u sportskim natjecanjima? Sljedeće što vas molim da pojasnite da li su prihodi iz državnog proračuna koji dolaze u Hrvatski olimpijski odbor namjenski, realizirani i jesu li stizali na vrijeme? Dakle ne možemo donositi paušalne ocjene da neki sportaš nije otišao na natjecanje jer mu je to uskratio Hrvatski olimpijski odbor. Molim vas da jasno kažete na koji način i što se financira iz sredstava državnog proračuna, odnosno igara na sreću. I je li bilo nepravilnosti u poslovanju Hrvatskog olimpijskog odbora. Znam daj e 2015. godina, vraćamo se u 2013, međutim ovo je važno da jednom razjasnimo. Hvala vam lijepa. (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani predsjednik odbora. I ostanite na mjestu, replicirajte sa mjesta. A kada se javljate kao predlagatelj onda ćete ići za govornicu. Odgovor na repliku poštovani predsjednik Olimpijskog odbora. Dobro, ispričavam se, malo sam zaboravio proceduru, predsjedniče, ipak, prošle su godine. Uvažena zastupnice odgovorno kažem da u svim navedenim proračunskim nadzorima koji su provedeni u Hrvatskom olimpijskom odboru nije utvrđena nikakva nezakonitost u našem poslovanju niti se ikad onda ili sada vodi neki postupak u tom smislu. Drugo, nijedan sportaš, nijedna sportašica, nijedan nacionalni savez nije bio uskraćen ni u čemu. Vidite iz izvršenja da su svi oni koji su trebali dobiti svoja sredstva i dobili. Neki su dobili više zahvaljujući tumačenju Ministarstva financija i ovdje nazočnog zastupnika Linića koji je apsolutno korektan. to je druga stvar. Treća stvar, ništa što je predviđeno našim programom financiranja nije bilo neizvršeno u onoj mjeri u kojoj su nacionalni savezi podnijeli zahtjeve. Prema tome, nakon tog transfera i ono što je ostalo iz te godine je sve poplaćeno tako da nikakvih problema nije bilo. Kad već me pitate moram reći da zadnji nadzor Državne revizije koji smo imali je bio bezuvjetan, dakle puno bolji nego neki drugi. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. gospodine predsjedniče Olimpijskog odbora vrlo je interesantno da se radi o postolimpijskoj godini i da ste vi uredno dostavili izvješće do 30.4., da je Vlada tek u 10. mjesecu dala svoje mišljenje. Međutim, ono što je najspornije u ovoj državi je da sad je trenutno u modi napadat agencije. Ovdje imate izvješće od državnih institucija koje su nadležne za kontrolu i utrošak proračunskih sredstava. Dakle oni daju svoje mišljenje, a neki ljudi koji pitanje da li su toliko stručni daju paušalno i političko mišljenje u mišljenju Vlade. Međutim, ono što sam želio i vama, a i kolegama u Saboru reći, vrlo interesantno je usporediti mišljenje Vlade na rad programski i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora i mišljenje Vlade na izvješće o radu HRT-a. Dakle HRT ima milijardu i 300 milijuna poreznih prihoda da tako kažem, a Hrvatski olimpijski odbor ima nekakvih 100 milijuna od igara na sreću. Ovdje je nešto na stranicu još nešto napisano, dapače s ničim spomenuto, a ovdje su napisani čitavi elaborati o sportskoj televiziji. Dakle ne o sportašima, ne o onima zbog kojih su se neki išli slikat u London kad su osvajali medalje, nego o nečemu što je projekat o kojem se može diskutirati. Ali taj projekat košta nekoliko stotina puta manje nego javna televizija. Kolegice i kolege, pogledajte mišljenje Vlade na jedno i drugo, dakle ovo je čisti politički ponflet s kojim se jasno udara na hrvatski sport jer ako hoćete pomoć hrvatskom sportu onda donesite Zakon o sportu, definirajte pravila financiranja i nema nikakvo pravo niti jedan pomoćnik ministra ili netko drugi raditi to mimo ljudi koji su izabrani na tisućama skupština kao delegati u krovnu sportsku organizaciju. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Mateša sa suradnicima, kolegice i kolege. Prije svega želim čestitat svim našim sportašima na iznimnim rezultatima koje su postigli svih ovih godina, ali upravo ova rasprava i ovo mišljenje Vlade i nepravilnosti na koje se ukazuje se i vode zbog zaštite tih sportaša i budućnosti hrvatskoga sporta. Sad su i kolege prije mene govorile i gospodin Mateša je ovdje jasno rekao, ja ću vas citirat, da je bilo nekoliko kontrola, nekoliko inspekcija, nekoliko proračunskih nadzora i svega i da odgovorno tvrdite da niti jedno od izvješća nije utvrdilo nezakonito i nenamjensko financiranje niti nikakve druge nepravilnosti. Kolege iz opozicije izjave koje to govore nazivaju paušalnima i bez bez argumentiranima, međutim evo ja ovdje imam kod sebe izvješće o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Hrvatskog olimpijskog odbora društva HOO TV d.o.o. i Hrvatske olimpijske akademije koje je sačinilo Ministarstvo financija odnosno ciljani proračunski nadzor. Dokument je iz 3. studenog 2014. godine, prije četiri mjeseca, mi smo ga dobili kao članovi Odbora za sport i sada ću citirat samo neke stvari iz tog izvješća. Znači ovo je izvješće Ministarstva financija. Hrvatski olimpijski odbor je temeljni kapital društva HOO TV d.o.o. u razdoblju od 1.1.2010. do 31.10.2013. godine povećao četiri puta i temeljni kapital iznosi 7 milijuna 782 tisuće kuna. Subjekt nadzora nije tijekom nadzora ni u primjedbama na zapisnik predočio dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje iz primjedbi da za ulaganje u temeljni kapital društva nije koristio proračunska sredstva, odnosno nije dokazao da su sredstva doznačena iz državnog proračuna korištena za propisne namjene sukladno odredbama zakona. To vam znači da je to nenamjensko trošenje protuzakonito, a također ima točka 2 ali ne stižem sada više reći, to ću u svojoj raspravi, da je utvrđen čitav niz nepravilnosti koje su ovdje i navedene. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani predsjednik Olimpijskog odbora. **Mateša, Zlatko** Uvaženi zastupniče, ja i dalje ostajem pri onome što sam rekao. Riječ nezakonitost i tvrdnja o nezakonitosti ne proizlazi iz ničega što ste vi u svojoj sada replici rekli, a usput rečeno u proračunu koji je ovaj visoki dom usvoji u studenog 2013. godine, a vi govorite o 2014. i 2013., na stranici 735 stoji: stoji: u obvezama Hrvatskog olimpijskog odbora, točka nastavak promocije hrvatskog sporta kroz specijalizirati sportski kanal SPTV čiji je 100%-tni vlasnik HOO. To je u dokumentu kojega je ovaj visoki dom izglasao. Dakle, ne samo što smo mi trošili svoja sredstva nego slijedom ovoga mogli smo trošiti proračunska sredstva, a nismo. razumije./ … Dobro. Idemo dalje. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Naime, vidljivo je da se ministri mijenjaju, a politika Vlade je ista. Naime, često se govori o reviziji u Olimpijskom odboru i moram priznati da sam pogledao dobro vaše izvješće, strana 41., 42., 43. Doista detaljno, ali i sva revizorska izvješća i moram priznati da nisam našao nepravilnosti osim što vaša unutarnja revizija je našla 58 preporuka vam dala i dobar dio ste otklonili. Prema tome, volio bih gospodine Mateša da se vi očitujete onako čvrsto i jasno da li ste u bilo kojem izvješću možda koje mi nemamo našli neke nepravilnosti, jer mi kao saborski zastupnici u dostupnim nam izvješćima nigdje nismo vidjeli bilo kake nepravilnosti osim vaših internih preporuka koje ste otklonili. bitno je upravo da u Hrvatskom saboru progovorimo i o rezultatima i o sportu, a posebice budućnosti hrvatskog sporta. Gledajući vaša izvješća ne možemo pronaći te nepravilnosti, pa one članke koje čitamo po novinama vjerojatno ne proizlaze iz ničeg osim iz hirovitosti premijera vjerojatno. Uvaženi zastupniče, na stranici 42. mi smo napisali što su bile glavne zamjerke ovih nadzora koji su navedeni od 1 do 5 i naravno da ima koji put stvari koje morate ispraviti koje su krive, ali to ne znači da su nezakonite ili da je to nezakonito trošenje sredstava. Mi smo postupili po svim uputama koje smo dobili od Ministarstva financija i to smo u cijelosti napravili. Naša interna revizija kontrolira svakodnevno poslovanje i gotovo na svakoj sjednici Vijeća imamo o tome izvješće i naravno da ona utvrdi da neke stvari treba raditi drugačije i onda su stručne službe dužne po tome postupiti i to je čitava istina. Poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, replika. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Mateša, vjerujem da i vas žalosti kada vidite koliko politika negativno utječe na sport i na žalost i čini samo jedan loš odnos unutar sporta. Ono što mene zanima i radi se o programu javnih potreba u sportu. Danas smo na odboru to slušali i nikako da dobijemo jedan konkretan i odgovor od Vlade. Ono kako sam ja razumjela, vi svoje javne potrebe ste uputili ministarstvu. Jel' tako? I ministarstvo je to odbilo. Ali temeljem čega je to usporedilo ministarstvo kada nitko nije objavio u stvarnosti što su to javne potrebe u sportu. Povjerenstvo koliko iz mojih saznanja se je sastalo tek prošli tjedan. Sve skupa to žalosti. Žalosti i zato što evo ga u prijedlogu novi Zakon o sportu, ja ne znam da li vas je to netko uopće kontaktirao vezano uz taj zakon jer se stiče dojam da je taj zakon zapravo zakon dvije političke stranke SDP-a i HNS-a. Ako tako nastavimo više se ni sportom, a bome ni politikom nitko neće željeti uopće baviti i neće biti niti pozitivnih političara, na žalost sportaša koji su proslavili Hrvatsku vjerojatno više neće se ni usuditi nastupiti. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša. **Mateša, Zlatko** Uvažena zastupnice, moram konstatirati da taj nekakav visoka involviranost politike u sport je zapravo novijeg datuma. Ranije su bile vlade raznih političkih opcija i više-manje mogu reći s punom odgovornošću vrlo vrlo korektne u odnosu prema sportu i sport je bio izostavljen iz svih oblika političkih, hajmo reći suprotstavljanja. Reći ću primjera radi kad sam ja došao u Olimpijski odbor bila je Vlada gospodina Račana. I podcrtavam gospodina jer je Vlada gospodina Račana primjerice u to vrijeme spasila Hrvatski olimpijski odbor posebnim sredstvima koje je dala da se saniraju dubioze koje su postojale u tom trenutku. Prema tome, tad sport nije bio arena političkog suprotstavljanja. je malo drugačije. Da li ćemo mi dosegnuti uzroke tome o tom, po tom. Na vaše pitanje mogu reći sljedeće. Jedan od glavnih problema hrvatskog sporta je u tome što mi nemamo strategiju sporta. Mi nigdje nismo rekli ni u jednom dokumentu koji su to naši strateški ciljevi u hrvatskom sportu. U Zakonu o sportu važećem u članku 92. stavku 5. eksplicite stoji obveza ministarstva da u roku od 90 dana, dana, pardon, 9 mjeseci da ne ispadne da sam krivo rekao. U roku od 9 mjeseci donese dokument koji se zove Nacionalni program sporta odnosno strategiju. Prošlo je 9 godina i njega nema. I vi sad ne možete graditi kuću od drugog kata kad nemate temelja. Ja se nadam da bez obzira tko i kako će raditi da će ljudi dobre volje i znanja napraviti napraviti taj dokument i da će ga Sabor usvojiti i onda ćemo imati jednu čvrstu, polaznu osnovu za promišljanje Strategije sporta. Hvala lijepa predsjedniku. Molim da li predsjednik Odbora za obitelj, mlade i sport želi iznijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Iskreno rečeno rasprava o ovom izvješću upravo spada u onu sferu već viđenog. Samo da podsjetim nadam se kolege da nećemo kao i prošle godine, otprilike mislim da je isto bilo u travnju, da nećemo kao i prošle godine imati raspravu dva dana. Dva dana je trajala ta rasprava, u dva dana je razvučena. Nadam se da nećemo maltretirati hrvatske građane i ovaj puta sa takvom maratonskom raspravom koja u suštini jako malo ima veze sa samim izvješćem i jako malo ima veze sa radom Hrvatskog olimpijskog odbora, najviše ima veze sa Sportskom televizijom, a još više ima veze ono što je kolega maloprije ukazao sa međustranačkim prepucavanjem i željom za kadroviranjem. E sad, s obzirom da ovdje će, nažalost mi to ne možemo izbjeći, biti jako malo riječi o tome o radu HOO-a, o samom izvješću, većinom će se svi bazirati na onaj dio koji se govori oko Sportske televizije i financijskog poslovanja odnosno onih dodatnih 8 nalaza i eventualno onoga na što ukazuju kolege nezakonitosti. Ja moram uz sve poštovanje iskazati svoje neslaganje sa jutrošnjom raspravom na sjednici odbora i koliko god to zvučalo čudno nemam potrebe, nemam namjere se nikome dodvoravati ali slažem se sa kolegicom, mislim da ste upravo vi ukazali na to, mislim da ipak nije primjereno saborskom zastupniku bez obzira što ste vi rekli da to nije prijetnja ali u kontekstu ja sam tu uvjetno rečeno nesvrstani ali nije korektno iznositi onakve stavove kao što ste vi rekli da ćete nekoga tužiti ako nešto kaže. Mislim da to nije primjereno. Vi ste poslije pokušali to ublažiti tu svoju izjavu ali saborski zastupnici upravo iz tog razloga i jesu ovdje, da govore, da iznose svoje mišljenje i ako netko od njih smatra da nešto nije dobro on to ima pravo reći. Druga je stvar što, tu se slažem s kolegom Bubalom, ja nisam ovdje vidio ništa nezakonito. A tu ću se opet složiti i s vama da je bilo tih nezakonitosti zašto onda nisu reagirala službena tijela čiji je to osnovni posao? Pričamo o Izvješću iz 2013. Prema tome, dovoljno je vremena bilo da se reagira ali očito se ne želi. E sad, što se tiče te Sportske televizije famozne, ja moram priznati uz sve uvažavanje vas kao ljudi od struke ali meni stvarno nije jasno, to je komercijalna televizija i ona bi trebala iskazivati nekakve ne možda pozitivne rezultate ali nekakvu ajmo reći pozitivnu nulu što kod nas obično vole reći. S druge strane njezina osnovna zadaća je promicanje manje atraktivnih sportova što je već jedno s drugim u nesuglasju. Ne možete na manje atraktivnim sportovima privući gledanost, privući nekakav kapital i ulagače. Sumnjam da je to jedno s drugim spojivo. Danas ste vi spomenuli Međunarodni olimpijski odbor pokreće isto projekt televizije, planirano je 10 godina da im otprilike treba. Na odboru je rečeno oko otprilike 7 godina da bi trebalo Sportskoj televiziji da se profilira i da postane ajmo reći rentabilna. Malo ste okrenuli i teze na samoj sjednici odbora, pa čak i ovdje, da zbog nas, napada na nas, na Sportsku televiziju smo mi loši. Ja mislim da obično kritike idu kad se nešto pokaže da nije dobro, nije kvalitetno ili ako baš želite da je loše jer nije ispunilo očekivanja, nije ispunilo one svoje osnovne namjene. Ja i uz najbolju volju ne razumijem. Možda sam ja u krivu, volio bih da me netko razuvjeri ali ja stvarno ne razumijem gurati projekt koji iz svega ovoga je vidljivo nema po mom mišljenju ni teoretske šanse da ikad bude na nuli, a kamoli nešto drugo. Kome je to u interesu, zbog čega? To vam je kao kad vam liječnik zabrani bilo kakvo kretanje zbog zdravstvenog stanja i vi onda kažete ali sport je zdrav, ja idem trčati. Ne ide to, vidite da ne idete, da to ne prolazi. Je da je dobra namjena, plemenita, sve je to divno i krasno ali vidi se da se s tim ne ostvaruje ono što je predviđeno i na kraju krajeva zbog čega je i osnovana ta Sportska televizija. Sad ste u svojoj raspravi spomenuli nešto što me isto malo zaintrigiralo, rekli ste HOO je ispunio sve svoje obaveze prema svim nacionalnim prema svim sportašima onako kako su zacrtane i predviđene, mi smo to ispunili. Vjerojatno to je tako, ali, zbog čega onda imamo situaciju koju nema dugo smo gledali vezano uz pripreme gospođe Sandre Perković, zbog čega tek kad vrhunski sportaš Marijo Možnik osvoji prije par dana zlatnu medalju tek onda čujemo za probleme da je jedna dvorana ustvari čak i opasna, ali nije to jedna to su masovno dvorane po Hrvatskoj gdje su ti mali sportovi neatraktivni, su opasne za one koji tamo sudjeluju, koji treniraju. Zbog čega je bila situacija sa taekwondoom reprezentacijom koja je bila upitna hoće li ići, neće ići? Ako su sve zacrtane financijske obveze ispunjene onda znači da nismo dobro planirali. Nešto u toj priči nije previše logično. Činjenica je da smo svi ponosni kad naši sportaši bez obzira olimpijci ili na nekim svjetskim natjecanjima ili čak u stranim ligama kad ostvare nekakve rezultate, kad promoviraju ime Hrvatske. No, međutim budimo iskreni sport kod nas općenito je svake godine na sve lošijoj razini što i nije čudno s obzirom da nam je kriza već 7 godina pa onda je to u neku ruku i posljedica toga, da bi se stvorilo veći broj kvalitetnih sportaša na svjetskoj razini mora postojati nekakva baza, da ne kažem nekakva masovnost. E sad, normalno moraju postojati preduvjeti. S obzirom da jedinice lokalne samouprave sve manje mogu izdvajati za to, a uglavnom su one orijentirane na to da organiziraju sport za djecu i mlade. Bojim se da ćemo mi u skoro vrijeme ostati stvarno na onim individualnim primjerima koji su tipa obitelji Kostelić, tipa Sandre Perković koji su praktički bez pomoći i svojih sredina i sportskih saveza da ne zaboravim sestre Zaninović postigli vrhunske rezultate. Nije tu niko pretjerano potrudio da pomogne tim sportovima, tim malim sportovima i tim ljudima. Da bi se tu nešto promijenilo potrebno je promjene općenito Zakona o sportu. Sad ovo možda nije korektno ali ja ću samo podsjetiti da kad je formirana ova Vlada, odnosno kad je Vlada preuzela svoju poziciju da je bilo najava od isušivanja močvare, od donošenja sveobuhvatnog Zakona o sportu kojeg mi nikad nismo vidjeli, nikad se nije cjelovito pristupilo rješenju tog problema i to stalno nešto, nekakav, doduše nije to jedina tema gdje je izostalo ono što je najavljeno. Zbog čega je to tako ne znam, ali vidim da recimo mišljenje Vlade redovito dolazi baš po pitanju, baš ono vezano na ovo su moji, ovo su naši, ono su oni drugi. I moram se osvrnuti još na jednu temu koja je spomenuta a a vezana je uz ove izmjene Zakona o sportu, a spomenuto je danas na odboru pa je kolega postavio pitanje oko isplate kategoriziranih sportašima prve i druge kategorije. S obzirom da nisam baš bio 100% siguran ali me sjećanje nekako prizivalo na prošlogodišnju raspravu i pokazalo se da sam u pravu. Ovo je fonogram sa lanjske rasprave o ovoj istoj temi, znači bila je u travnju prošle godine na isto to pitanje gospodin Mateša je odgovorio mi smo prije dvije godine da se također slaže sa govornikom da nije primjereno da imaju različite visine nadoknada ovisno o bogatstvo ili siromaštvu jedinice lokalne samouprave ili što je još gore da ih uopće ne primaju i tad je lani izgovorio da mi smo prije dvije godine predložili našem ministarstvu da u izmjene Zakona o sportu uđe da svi kategorizirani sportaši prve i druge kategorije financiraju se iz državnog proračuna a da im iste naknade, imaju iste naknade bez obzira koliko se odredilo na E sad, to je na neki način vezano i na ono na početku kad ste vi predsjedniče Sabora rekli predlažite zakonske odredbe, sad iz ovoga vidimo da je prije tri godine predložena zakonska odredba koja bi nešto promijenila pa nije prihvaćena, a onda ću između ostalog spomenut da u kolovozu ako se ne varam prošle godine sam podnio prijedlog zakona i bio je od 35 do 56 mjesta se kretao u dnevnom redu i nisam uopće optimista da mislim da će ikad doći na dnevni red. Toliko o tome na koji način oporba uopće može sudjelovati u kreiranju zakonskih rješenja. Hvala. **Leko, Josip Možete gospodine predsjedniče HOO-a prijavit se kao predlagatelj ali nakon što odradimo replike. Ako ste se prijavili zapisat ću? Jeste. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić replika. Uvaženi kolega, na samom početku svoje rasprave rekli ste zapravo da je glavna stvar u međustranačkom prepucavanju i da ste to osjetili na odboru i da je zapravo riječ o kadroviranju. Pa od kako sam ja ovdje u Saboru čini mi se da o svemu o čemu raspravljamo riječ je samo o kadroviranju ili će naši ili će vaši. Vrlo malo ljudi zanima, mnoge boli zbog čega je Mateša na čelu Olimpijskog odbora jer on je iz one druge vlasti. Bili se tako postupalo ili se brani zbog toga? Ja ne govorim jel gospodin Mateša dobar predsjednik Olimpijskog odbora ili loš predsjednik Olimpijskog odbra, uopće ne govorim o tome ili se brani zato što je on naš pa se brani … to su i agencije, sve je na taj način gledano. Ne gledamo na suštinu. Slažem se u potpunosti s vama ovdje u Saboru često smo izvrgnuti saborski zastupnici prijetnjama, pa tako gospodin Cvitan meni prijeti u Saboru ali je hvala Bogu predsjednik Sabora intervenirao na vrijeme. Svi dođu prijetiti saborskim zastupnicima jer se saborskim zastupnicima može prijetiti jer tko su oni, tko je njih ovdje uopće postavio. Pitanje televizije, ono glavno što neće Kukuriku koalicija priznati to je medijska strategija. Trebali smo donijeti medijsku strategiju i reći

radit će to i to, te prijenose će raditi Sportska TV, trebali smo nešto donijeti. Koju mi strategiju imamo? Pa s gospodinom Radmanom se ne može čak dogovoriti da mora ispuniti obaveze koje mu daje Sabor, a to je visina plaće. On se izruguje nama. Pa neka se izruguje. I dobro je dok samo prijete, dok ne tuku i ne hapse. Pa kolega to nije uopće, ja vjerujem da nikome nije niti iznenađujuće niti čudi da je uvijek prisutno to. Spletom okolnosti je to sada s ove strane vjerojatno i bilo u prošlosti s ove strane, tako da je to jednostavno naša realnost i ne možemo od toga pobjeći. Ali kada smo već došli do toga ja bih volio da kolege s ove strane pokažu dosljednost i da reagiraju na to što je recimo zaključak odbora koji je potvrdio samo ono što su svi klubovi rekli, da recimo obaveza ravnatelja HRT-a da dostavi izvješće. Svi smo se oko toga složili. Danas je to 60.točka na dnevnom redu. Da li to znači da do toga neće ni doći, da li to znači da vi prešutno ovdje govorite za javnost, za kamere ono što znate da je točno ali prešutno ćemo odraditi ono nešto drugo, dat mu … radi što god hoćeš jel ovo je upravo čovjek radi što god hoće. Svi klubovi su se izjasnili na sjednici odbora da ovo do sada nezabilježen slučaj da netko sa toliko ponižavajućeg stava ide prema zastupnicima, prema odlukama Sabora, prema zaključcima Sabora. A sada vama vama na odabir što ćete poduzeti po tom pitanju. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Novak, vi ste rekli da u dokumentaciji niste nigdje pronašli nijedan dokaz nepravilnosti i nekakve netransparentno i nezakonito trošenje, ja bih čisto da razjasnimo i zbog onoga što je rečeno prije u prijašnjim replikama da ja pričam o 2014.godini i da te stvari ne stoje. Mi smo kao članovi Odbora za obitelj, mlade i sport kažem još jednom dobili izvješće o izvršenom nadzoru nad poslovanjem HOO-a od strane Ministarstva financija. U tom izvješću stoji da je 2.prosinca 2013.godine Državno odvjetništvo, znači u 12.mjesecu 2013.godine zatražilo ciljani proračunski nadzor za period od 2010.do 2013.godine. On se provodio po zahtjevu DORH-a 28.srpnja 2014.godine je Ministarstvo financija ušlo u proračunski nadzor ali za period od 2010.do 2013. od 2010.do 2013. HOO dao je primjedbe na sačinjeni zapisnik proračunskog nadzora u kojem su utvrđene nepravilnosti. Ministarstvo financija nije uvažilo primjedbe nego ih je proglasilo neosnovanima te je 3.studenog 2014.godine o tome sastavilo izvješće koje smo mi dobili kao zastupnici, te je kompletnu dokumentaciju uputilo na daljnje postupanje DORH-u, znači znači pričamo o nadzoru za 2010.do 2013.godine. U tom izvješću između ostalog stoji, ali o tome ću detaljno u svojoj raspravi, znači stoji da je obavljeni nadzor osim onoga što sam rekao, ako kaže nije dokazano da su sredstva iz državnog proračuna korištena za propisane namjene, koliko ja razumijem hrvatski jezik to znači nenamjenski. Nisu korištena sukladno odredbama Zakona o sportu, koliko ja razumijem to znači protuzakonito. I osim toga detaljna analiza rashoda utvrđene su mnoge nepravilnosti koje su ovdje nabrojane. Ali kažem još jednom o tome ću u u svojoj pojedinačnoj raspravi. I Ministarstvo nije prihvatilo primjedbe HOO-a jer nisu pokrepljeni dokumentacijom koja bi utjecala na konačni zaključak … nadzora.

bilo je dovoljno prostora i vremena da državne institucije između kojih i vi spominjete da provode istragu, da su provodile nadzor, ali ne da su konstatirali da je nešto nezakonito. Ali kada već toliko inzistirate, samo dva ministarstva su dobila bezuvjetno mišljenje, da li smatrate da je to onda isto protuzakonito? Da li 18 ministarstava radi protuzakonito i da li bi trebalo onda u tom slučaju pokrenuti DORH protiv svih, kompletno 18 članova Vlade? To proizlazi iz vaše rasprave, upravo to. To su nenamjenski trošena sredstva pa čak i onda koja su sa bankomata povučena direktno nisu nenamjenski trošena sredstva po vašem, samo zato što su to naši. Nemojte tako kolega. Napravili ste raspravu sada na način, mi i vi. Ako je naše mi možemo ruku u tuđi džep, ali je njihovo to je kriminal. To je kriminal ako je stvarno tako. Ali nemojte onda svoje abolirati. Ne, moji su pošteni samim tim što su moji. replika. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Novak, dotakli ste se kategorizacije sportaša, govorili ste o financiranju hrvatskoga športa, radio sam i u lokalnoj, regionalnoj i državnoj upravi i svaka općina po meni je dužna u svoj proračun, kada se donose proračuni staviti stavku za šport, za amaterski šport i za mladež. To je po meni trebala biti praksa po određenim pravilnicima koje to predstavničko tijelo donosi. međutim kada se tiče sportaša koji i mladih i pionira, kadeta, juniora, seniora, to su, i brane boje reprezentacije Hrvatske oni su svi kategorizirani sportaši bez obzira koja je to kategorija. Znači prema tome, oni, iz te kategorizacije proizlazi ako on živi u jednoj općini, gradu, da ta općina i županija, grad i županija proizlazi iz te kategorizacije imaju određene financijske obveze prema tom kategoriziranom a poglavito nadarenom športašu. Ja to tako gledam. I ne treba to financiranje pasti isključivo na jedna pleća pleća Hrvatskog olimpijskog odbora ako taj sportaš ili tim predstavlja Republiku Hrvatsku bez obzira o kojem natjecanju se radi. Ali ako se složimo svi zajedno i općina i grad i županija i državni proračun i Hrvatski olimpijski odbor dakako da bi taj naš hrvatski šport i amaterski mogao doći do zraka i funkcionirati u ovim teškim vremenima poglavito kada kažem teškim mislim na financije. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mladen Novak. Kolega ja sam o toj kategorizaciji govorio u kontekstu one rasprave koja je bila na odboru i između ostalog i na, u kontekstu one rasprave koja je bila prošle godine na ovu istu temu po ovoj istoj točci. Činjenica je da je kolega danas na odboru spomenuo, otvorio to pitanje i da je ukazao na probleme koji se dešavaju i koji su realni koje i na kraju krajeva i gospodin Mateša prošle godine u raspravi je isto potencirao na kraju taj odgovor sam i pročitao. Ali je, usput sam spomenuo da međuvremenu su se neke okolnosti promijenjene pa su sredstva jedinicama lokalne samouprave i smanjena. Pa onda imate onaj ajmo reći nesrazmjer ljudi koji žive u nekakvoj velikoj sredini koja ima financijske mogućnosti, žive u gradovima i općinama koje imaju daleko bolje proračune od nekih drugih. danas je naveden dobar primjer, dvoje ljudi u istoj reprezentaciji ali jedno dolazi iz jedne sredine, drugo iz druge, jedan ostvaruje naknadu i dobiva je u punom iznosu, drugi ne ostvaruje ništa. To je onaj problem. Zbog čega sam naglasio ponovno, tamo, na samom odboru je bilo dosta o tome riječi, na neki način razjašnjeno to, ali upravo zbog onog da ćemo dobiti novi Zakon o sportu ako se sjećate na početku. Pa je onda bilo, O.K. prolongiramo ga zbog određenih rješenja, pa smo onda jedno dva, tri parcijalna rješenja ubacivali, izmjena Zakona o sportu koja su donosila neka parcijalna rješenja koja ustvari uopće nisu riješila problem čak štoviše u nekim slučajevima su donijeli neke nove nepravde. Devčić, replika. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Novak, ja vam se zahvaljujem što ste u svom izlaganju spomenuli današnji incident, ja ga tako želim nazvati na Odboru za sport, kada je gospodin Čop vrlo neprimjereno na samom početku svoga izlaganja rekao saborskim zastupnicima da ukoliko se danas u ovoj sabornici bude upotrebljavala riječ netransparentno, nezakonski da će Hrvatski olimpijski odbor protiv hrvatskih zastupnika u Hrvatskom saboru podnijeti kaznene prijave. Mislim da je to bilo apsolutno neprimjereno i da se nitko ne može u ovom Visokom domu na taj način ponašati. Što se tiče samog vašeg izlaganja rekli ste između ostalog da je i rasprava 2012. kao i 2013. se svodi na sportsku televiziju i na kadriranje. Ja se s vama apsolutno slažem. S time da moram reći da sam izuzetno nezadovoljna što se mi ovdje isključivo raspravljamo o sportskoj televiziji kada je riječ o izvještaju Hrvatskog olimpijskog odbora i to je ono što je problem. Dakle umjesto da se bavimo sportom, umjesto da se bavimo kriterijima na koji način se dodjeljuju novci pojedinim sportovima sportovima mi se bavimo isključivo i samo sportskom televizijom. Također smo na odboru a i lani a i stalno ponavljamo te kategorizirane sportaše, dakle činjenica je da su kategorizirani sportaši prve i druge kategorije pali isključivo na jedinice lokalne samouprave i naravno ovisi vam gdje živite. Ako živite u velikom gradu dobiti ćete naknadu, ako živite u nekoj maloj sredini ostati ćete bez naknade. I ja ću se zalagati dok sam ovdje da to mora ići iz Hrvatskog olimpijskog odbora i da se Zakon o sportu u tom smjeru mora mijenjati jer da naši sportaši koji čine jednu reprezentaciju bez obzira .../Govornik se ne razumije./… u Republici Hrvatskoj moraju imati ista sredstva. Drugo, ne bih ono nazvao incidentom, mislim da je ono bila malo nepromišljena gesta i na kraju krajeva čovjek je odmah na neki način način ublažavao svoju, sam svoju izjavu. Oko svega ostalog smo se više-manje složili, odnosno u potpunosti smo se složili. Nažalost mi ćemo, ne možemo …/Govornik se sudionici u ovoj raspravi uglavnom svoje vrijeme posvetiti sportskoj televiziji, odnosno financijskim efektima te televizije. Slažem se s vama da bi bilo kudikamo produktivnije i bilo kvalitetnije i korisnije za građane i one koji su obuhvaćeni, prvenstveno za njih koji su obuhvaćeni ovime kad bi recimo mi raspravljali danas o tim naknadama koje ste vi sad spomenuli. I slažem se s tim da se to pitanje jedanput riješi jedinstveno za sve kroz Zakon o sportu. Ali čisto s obzirom da sjedite tu gdje sjedite ja apeliram sad na vas u ime svih tih koji su obuhvaćeni ovim zakonom i koji doživljavaju određene nepravde zbog toga, poduzmite nešto jer sva naša poduzimanja iz oporbe svode se na 60. mjesto dnevnog reda i to kontinuirano 60. mjesto, nema napredovanja, pa možete očekivat da ćete danas-sutra doći na red. koji nas poziva da podnosimo prijedloge, zakonska rješenja, bilo što drugo. Mi to uredno radimo i to uredno dolazi na čekanje. Toliko o tome. Ali on ima mogućnost svaki dan iznosit tu činjenicu, izađite sa zakonskim prijedlozima, dajte neke prijedloge da bude kvalitetnije. Kad ih damo o tome šuti, o tome se šuti. Hvala. Hvala lijepa. Poštovani Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u ime predlagatelja. Izvolite gospodine Mateša, za govornicu. Uvaženi zastupniče Novak, dakle što se tiče te naše omiljene teme Sportske televizije ona sad upravo 4. travnja djeluje 4 godine. Po fisibility studiji ona je mogla i bila bi u nuli što vi kažete 2017. godine. Ona s obzirom na sve ovo što se oko toga događa nikad nije imala nikakvu realnu šansu, jer ako vi to tretirate kao narko kartel u svim mogućim nastupima u medijima raznih ljudi onda dolazi do toga kao što se dogodilo i njima da u 2 mjeseca vam prihod od oglašavanja padne za 5 milijuna kuna, a to je polovica onoga što njima treba za godišnje emitiranje. A ta televizija u te 4 godine je napravila 359 domaćih prijenosa, 46 domaćih indirektnih prijenosa dakle odgođenih, 910 ostalih prijenosa, pokrila je 111 dakle sve sportove koji postoje u nomenklaturi Hrvatske plus 1306 emisija vanjskih produkcija. Zašto to kažem? Zato jer u Strategiji HRT-a explicite explicite stoji da HRT neće imati specijalizirani sportski kanal. To možete vrlo lako provjeriti sa uvaženim ravnateljem Radmanom. Prema tome, ako mi uništimo i tu Sportsku televiziju Hrvatska neće imati nijedan nacionalni besplatni sportski kanal koji emitira 24 sata. To je sad na nama, možemo radit što hoćemo. Što se tiče kategorizacije, ja se potpuno slažem s uvaženom zastupnicom i s vama, mi to predlažemo zadnje tri godine da se kategorizacija izjednači za sve i da se isplaćuje iz državnog proračuna, neovisno da li to ide preko olimpijskog ili ne. ostaloga, morate znati da, ja sam rekao da mi financiramo kroz razvojne programe preko 260 sportašica i sportaša i njihove stipendije i nije to točno da naši vrhunski sportaši su samo ili većim dijelom produkt obiteljskim nastojanja, već ako govorimo o tome vrlo ozbiljno tu se radi o nekoliko milijuna eura tijekom njihove karijere koje je financirala ova država kroz razne oblike financiranja njihovih nastupanja, djelovanja, priprema i Što se tiče onoga što smo spomenuli gospodina Možnika, on je u našim programima negdje ja mislim oko 5 godina i financiran je kao vrhunski sportaš. Pitanje dvorana, sportske infrastrukture nema nikakve veze sa Hrvatskim olimpijskim odborom niti mi to možemo na bilo koji način intervenirati. Što se tiče spomenutog taekwondoa ili karatea ili nekog drugog, nikad se nije dogodilo da netko nekud nije otputovao na neki nastup. I što se tiče gospođe Perković, ona isto tako u našim programima ona je top program, dakle najviši mogući sportski program u Hrvatskom olimpijskom odboru i dobila je od nas sve što je tim programom predviđeno uvećano za mislim 10 ili 15%. Hvala vam lijepa. Predsjedniče, molim vas samo još jednu riječ. ja se ispričavam ako je od mojih suradnika bilo nekih neprimjerenih izjava, to nikako ne bi naš cilj bio i mi poštujemo ovaj visoki dom i njegove odbore. ono što je nama stvarni problem koji morate razumjet da svi ti natpisi u javnosti stvaraju dojam koji je vrlo negativan za poslovanje jednog trgovačkog društva i da mi stvarno imamo s tim problemom jer jednostavno se ocrtava na poslovanje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora. Sada ponovo imamo 6 replika. Poštovani zastupnik Mladen Novak,

rekli ste oglašivači se povlače i onda dobivamo kao kontra reakciju vijesti Al Jazeere. Sad na Sportskoj televiziji gledamo vijesti Al Jazeere. Ja nemam ništa protiv tih vijesti, ali vjerujte mi to mi baš ne djeluje da je na tragu onoga zbog čega je osnovana ta televizija. I netko tko je željan gledat nekakav sportski program čisto sumnjam da mu je to nešto što bi želio pogledati. Financiranje vrhunskih sportaša, ja vas moram, vi očito niste mene slušali, ja sam rekao ako se ovako nastavi da će u budućnosti financiranje vrhunskih sportaša se svesti samo na to gdje obitelji mogu uskočiti, odnosno na one individualne primjere koji će se sami izboriti za to. Što se tiče financiranja infrastrukture ja se slažem s vama tu, ali ovo je jedino mjesto i jedina prilika da upozorimo na stanje u sportu, ne samo HOO nego vidite da nego vidite da govorimo i o Zakonu o sportu ali i na stanje u infrastrukturi, sportskoj infrastrukturi. Žao mi je ali sad ispada da to netko predbacuje vama. Nije to namjerno, ali to je prilika da to kažemo, da upozorimo hrvatsku javnost da je problem evidentan. (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani predsjednik odbora Zlatko Mateša. **Mateša, Zlatko** Predsjedniče već ste me zbunili s ovim gdje idem i gdje ne idem. Uvaženi zastupniče u ugovoru o koncesiji koji smo dva puta dobili, dakle prvi i obnovljeni za televizijski program imate pravilo da 70% programa mora biti sportski, 30% programa na dnevnoj bazi može biti neki drugi. Naravno da ta naša suradnja pilot-projekt sa Al-jazeerom je u funkciji financijskog stabiliziranja te televizije. Kada bi okolnosti bile drugačije onda bi i naše odluke vjerojatno bile možda nešto drugačije. Poštovani predsjedniče odbora ovo je rekao bih logična sportska lokacija, kad govorite u ime sebe replike onda ste na toj poziciji, kad govorite u ime predlagatelja onda ste na glavnoj. Hvala lijepa. Kolega zastupnik Saša Đujić, replika. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Mateša vi ste rekli da se Sportska televizija nalazi u problemima proteklih godinu, dvije dana. Ako gledamo samo sad sa financijske strane ekonomski znači društvo HOO tv d.o.o. odnosno Sportska televizija od svog dana osnivanja posluje s gubitkom pa taj gubitak za 2010. godinu iznosi 70 tisuća za 2011. iznosi 15 milijuna kuna, za 2012. iznosi 22 milijuna 800 tisuća kuna, za 2013. iznosi 21 milijun i 700 tisuća kuna. To je s današnjim danom gubitak od 60 milijuna kuna i ne spominjem tu uopće ove kredite koji su dignuti. Rekli ste da je zbog ovih izjava u medijima prihod marketinga pao za 5000 kuna i da je to dovoljno za pola godine emitiranja. ako ste imali prihode u 2013. godini od 5 milijuna i 416 tisuća a u ovoj godini vam je prihod pao za 5 milijuna to znači da vam je ove godine prihod 0. Jer tu su vam i podaci koje ja gledam. A da ne govorim o nelikvidnosti. I da kažem da je Sportska televizija poduzeće koje godinu dana ne isplaćuje plaće svojim radnicima, da se neodgovorno vodi od strane svoje uprave, da imamo financijske gubitke već 4 godine, odnosno petu godinu zaredom od prvoga dana, a da recimo od 2011. do danas je udvostručen broj zaposlenika na Sportskoj televiziji sa 17 na 31, znači gotovo 100%, da plaće kontinuirano rastu zadnje tri godine u tom društvu, da je prosječna plaća u Sportskoj televiziji danas 8200 kuna, što je daleko iznad hrvatskog prosjeka, a s obzirom na gubitaške rezultate mislim da to nije baš ispravna politika te tvrtke. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Izvolite predsjedniče Mateša. **Mateša, Zlatko** Uvaženi zastupniče kako da vam uopće objasnim način i odgovorim na ovo vaše što ste vi sad iznijeli? Na toj televiziji radi 12 ljudi, 12 ljudi, i njihov ukupni fond plaća na mjesečnom nivou nije niti 100 tisuća kuna. Ja bih vas lijepo molio jer ovo će, vidim biti tako čitavo vrijeme, ja vas evo lijepo molim da zajedno sa mnom odete na Sportsku televiziju da vam pokažemo sve dokumente, da vam pokažemo sva izvješća, da vam pokažemo ljude koji tamo rade taj program 24 sata. Jednostavno ne znam da li bi bilo uopće svrsishodno da to sad ja ponovno komentiram. Hvala. Sljedeća replika, Branko Vukšić. Izvolite. radio i postavljen na mnoge i nacionalnu televiziju ali sam i lokalnu televiziju, na toj lokalnoj televiziji je radilo u jednom trenutku kad smo imali dobru gledanost 120 ljudi. 12 ljudi je nemoguće raditi program onaj koji vi želite raditi. To može recimo glazbena televizija koja ima specifičan način rada. Svi oni koji se razumiju u televiziju i sve te cifre od 5 milijuna to su preskromne cifre. Osnovno pitanje je da li mi trebamo tu televiziju ili ne trebamo tu televiziju? To treba razriješiti. Treba donijeti ako ne treba, treba argument zbog čega ne treba. U to se treba uključiti HRT. Sasvim sigurno da je nekom stalo, vi ste rekli da vas tretiraju kao narko-kartel, tu televiziju. Nekom je stalo da nešto uništi, a bez argumenata da kaže jer najlakše je nekome vikati ti si lopov bez ikakvog argumenta. A ako jesu lopovi onda su još veći lopovi oni koji lopove ne ganjaju. Pa u čemu je onda tu problem? Ako je nepravilnost u radu to znači nezakonito, nema tu nepravilno. Što je to nepravilno? Što nepravilno su čašu stavili s lijeva na desno? Ne, onda znači nezakonito posluju. I ako nezakonito posluju onda ih treba ganjati DORH. A ako ih ganja DORH onda treba otvoriti istragu. Ali kad bi DORH radio svoj posao pola ministara više ne bi bilo ministri nego bi bili drugdje. Samo jedan je zbog toga smijenjen. Sve je naopačke. Prema tome, nemojmo govoriti o hrvatskoj, Sportska televizija je neželjeno dijete, a neželjeno dijete je su je vjerojatno osnovali oni koji je nisu smjeli osnovati. A s druge strane, a ljudi koji rade na Sportskoj televiziji moraju shvatiti da nitko neće ući u restoran u kojem se daje jelo koje nitko ne jede. Na Sportskoj televiziji nema niti jednog važnog sporta, nema niti jednog važnog događaja. Da li se to može pomoriti? Može se, ako se dogovorio se može sve napraviti samo je pitanje, mi već ne znam koju godinu raspravljamo o Sportskoj televiziji a nismo osnovno odredili želimo li tu televiziju ili ne želimo? Ako ne želimo ukinimo je.

vi ste rekli bili u prvom svom govoru da ste imali bezuvjetno mišljenje revizije 2010.godine a baš to bezuvjetno mišljenje revizije je reklo da korisnici kreditnih kartica prema pravilniku o uvjetima korištenja automobila, mobilnih telefona, kartica itd. bili su obavezni dostavljati računovodstvu u roku od 8 dana nastanka svoga troška račune, međutim HOO to nije, ne samo da nije tražio nego je otpisao ta potraživanja. Vrlo zanimljivo to piše u državnoj reviziji a kako se kriteriji mijenjaju, odnosno očito nije nitko odgovarao po tom pitanju nadam se da danas takve stvari se više ne događaju. Dakle to je državni revizija to jasno piše za 2010. godinu da ste otpisali sva potraživanja a da nisu trebali opravdati sredstva. Drugo, oko Sportske televizije sasvim je jasno da ovom visokom domu o tome će se raspravljati jer je to pitanje financija, dugovanja, sutra to može koštati i Olimpijski odbor, odnosno proračun, u prijevodu sportaše. Pitanje kako je već rečeno da li je taj projekt za dobar ili protiv treba ga ugasiti? Da li postoje druge takve vrste Sportskih televizija osnovane od olimpijskih odbora u nama bližim zemljama da ne idemo sada u Aziju, Afriku ili ne znam gdje i da li matematika pokazuje da to može proći. Dakle, televizija komercijalno, ona je sportska ali ona je komercijalna, ona ima svoje matematike, ona ima svoje fleksibilnosti, od sponzora, od osnivača itd. i sasvim je jasno ima li tu gledanost, ima li taj program bilo to 5, 12 ili 35 djelatnika to je manje bitno, bitno je u ovom trenutku da li ona svojoj svrsi služi, da li se ona financijski može pokriti, to je ono ključno i da li će ona od sutra opteretit sve nas. Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mateša ili gospodine Mateša vama stvarno nitko i cijelom HOO-u ne može osporiti vašu poslovnu odluku tada kad ste odlučili dakle budete vlasnik i osnivač jedne sportske televizije kao HOO. Činjenica je da je ta televizija od svog osnutka 2010.do danas grca u problemima i u gubitcima. E sad se postavlja jedno ključno pitanje kao što je rekao i kolega Gjurković da li ići s tim projektom dalje ili u jednom trenutku reći e sad stvarno više ne možemo dalje jer su gubitci takvi, jer su problemi takvi da taj projekt naprosto nije rentabilan. E sad svi mi ovdje zajedno jer naprosto moramo tu odluku donijeti, odnosno vi biste trebali tu odluku donijeti a mi svi sugeriramo da zagasimo Sportsku televiziju. Ja mislim da je taj projekt išao u najboljoj namjeri, ja zaistinu mislim da neki sportovi nemaju mjesto koje zaslužuju na našim komercijalnim televizijama, pa ni na našem HRT-u, ali to je očito kod nas zakon ponude i potražnje ili potražnje i ponude. Dakle ono što donosi novac to vam se prikazuje na televiziji, ono što ne donosi novac za to nitko nije zainteresiran pa tako i na televizijskim programima. Ono što je problem kod vaše televizije je da vi imate samo reprize, reprize, reprize i samo reprize i da tu gledanost je vrlo upitna i voljela bi imati tu informaciju kolika je ta gledanost Sportske televizije, da li imate taj podatak možda? Jer ono kad ja okrenem to su samo reprize nekakvog HNL-a i tako tri puta se reprizira ta ista, pa onda imao sad vijesti Al jazeere, mislim gledajte, zaistinu ja mislim da je vaša ideja bila dobra, ali realizacija tog projekat nije i da je to zapravo propao projekat. Da li želite odgovoriti? Izvolite gospodine Mateša odgovor. **Mateša, Zlatko** Teško je ovako stvarno raspravljati o projektu koji jednostavno iz razloga koje ja sad ne bi htio posebno elaborirati jer će samo produžiti raspravu je postao projekt na kojem ćemo se obračunavati sa nekim politikama i nekim ljudima. Zašto to kažem? Zato jel vi u svakom projektu koji ima bilo kakav gospodarski predznak imate neko vrijeme u kojem se očekuje da on postane odbora 10 godina, ako je za ovu televiziju bilo predviđeno da to bude do 2017.onda bi bilo makar fer da je ona imala šansu i da ima šansu da doživi taj svoj roko od 2017.prije nego što su mnogi ljudi napravili veliku štetu tom projektu. I to je tako i mislim stvari se očito neće promijeniti u tom smislu. Što se tiče ono što je puno bitnije uvažena zastupnice ma niste u pravu oko tih prijenosa. Ja sam vam pročitao koji broj prijenosa je bio direktnih. Mi smo Mi smo zajedno sa HRT-om prenosili Londonske olimpijske igre. Hrvatska je uz Njemačku bila jedina zemlja koja je direktno prenosila sve olimpijske sportove, sva natjecanja iz Londona. Svakog tjedna imate direktne prijenose HNL-a. Sportska televizija je najveći broj utakmica, dakle najveći broj utakmica nogometa u Hrvatskoj prenijela. imate čitav niz drugih natjecanja u sportovima koji su možda manje atraktivni. Prema tome, nije to baš tako. Naravno da bi moglo biti bolje. A znate zašto ne može biti bolje? Zato jer su sva prava za hrvatski sport u vlasništvu pravnih osoba van Hrvatske. E to je pravo pitanje, ali o tome nitko ne želi uopće govoriti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Mladen Marelić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mateša, ja bih jedan projekt koji je ipak pred raspadom. Znamo da smo Igre otoka koje u već davno krenule i u sastavu su bili Olimpijskog odbora koji je dio i sufinancirao, ima već par godina da je Olimpijski odbor digao ruke od tih igara, tako da općine i grad Korčula ove godine sigurno neće učestvovati jer je već Općina Blato dala negativno, Vela Luka također, a mislim da grad Korčula odustaje jer nemaju nikakve potpore već zadnjih 4, 5 godina od Olimpijskog odbora. Hvala lijepa. Hvala. Izvolite odgovor. i aktivno sudjelovali u njegovom kreiranju, a isto tako i poticali otok Korčuli da sudjeluju na njima. Nažalost te igre imaju velike probleme, ne radi nas, napokon da nešto nema problema zbog nas, već zbog organizatora i nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije i ja mislim da je njihova sudbina vrlo, vrlo upitna. Hvala. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba Nezavisnih zastupnika Grubišić, Kajin kolega Ivan Grubišić. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pozdravljam i zahvaljujem. Pozdravljam predsjednika HOO-a Zlatka Matešu sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Slušajući pozorno izlaganje gospodine Mateše s jedne strane, a s druge strane pročitajući sastanak Odbora za obitelj, mlade i sport kojega je potpisao uvaženi zastupnik Darko Milinović sa preporukom da se ne prihvaća programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2013.godinu. U ovoj situaciji gdje je predstavnik Helsinškog odbora dosta može se reći uvjerljivo govorio o pravilnosti rada Helsinškog odbora, sa ovim zaključkom Odbora za obitelj, mlade i sport izgleda da su radile sasvim drugi i drukčije opcije razmišljanja. Stoga su saborski zastupnici stavljeni u dilemu da li prihvatiti izvješće gospodina Mateše ili preporuku predsjednika Odbora za obitelj, mlade i sport. Ja smatram da treba poslušati nakon ove rasprave danas, gdje se ukazuje na određene nedostatke da bi trebalo ovaj program za 2013. Helsinškog odbora odbaciti i ne dati mu povjerenje. No ono što bih i danas istaknuo, a odnosi se i na ovo područje rada obitelj, mladi i sport, očito da se tu nalazimo u raskoraku sa stvarnošću. Obitelj je sve manje nositeljica života, sve više je ljesova sa pokojnima nego sa prihvaćanje mladih u život. To je veliki problem. Jučer u razgovoru sa predsjednicom Republike na prvo mjesto je stavila kao glavni problem Hrvatske demografsku situaciju Hrvatske. Jasno da Helsinški odbor sa pitanjem obitelji i braka nema nikakvu povezanost niti odgovornost, ali ima sasvim sigurno za ponašanje mladih koji su zagrijani za određene sportove i koji unose nemir, nezadovoljstvo na sportskim borilištima, više borilištima nego igralištima i da o tome treba voditi računa. Mi smo popularizirali sport jer smo preko njega ušli u svjetsku orbitu, ali je pitanje da li se može graditi jedna država na takvim temeljima gdje će mladi presuđivati nositeljima određenih odgovornosti u hrvatskom sportu ili bi tu trebalo napraviti jedan ozbiljan zakonski program koji bi prošao kroz rad Hrvatskog sabora, a to je ono što ja naglašavam stalno, Hrvatskoj je potreban dugoročni strateški program razvoja na svim sektorima, pa i na sektoru sporta, obitelji i ponašanja mladih. Toliko za uvodne napomene, a nastavit će o ovoj istoj temi gospodin Damir Kajin. Hvala vam lijepo. Poštovani potpredsjedniče, gospodine predsjedniče HOO, zastupnici. Da, nisam znao evo, ali nije da prvi put čujem da netko u Saboru za izgovoreno, da se zastupnicima za izgovoreno prijeti. Osobno sam zbog nekih izjava za ovom govornicom tužen, ne jedanput, a možda za izgovoreno za ovom govornicom kao jedini zastupnik ne za klevetu, ne za uvredu, ne za naknadu štete. S druge strane ja mislim da ova govornica mora biti doista sveti gral slobode istupa, govora, razmišljanja, nastupa itd.. Jasno da se ne bi smjelo pozivati na mržnju ali sve ostalo bi valjda trebalo biti dopušteno. Nigdje u svijetu zastupnici za izgovoreno za govornicom u Saboru ne mogu biti sankcionirani. Osim u Hrvatskoj. Ne za klevetu, ne za uvredu nego zbog naknade štete što je ponekad i gore da vas netko tuži za klevetu ili uvredu. Ono što je sigurno dobro da se gospodin Mateša ogradio ako je toga uopće i bilo. Jasno je da treba citirati ovo mišljenje Vlade na kojeg su se svi pozivali gdje se govori da Vlada Republike Hrvatske napominje da je neprihvatljivo i financijski štetno takve pozajmice itd., u ukupnom iznosu preko 3 milijuna kuna prema informacijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pretvarati u temeljni kapital tog trgovačkog društva. Govori se o gubicima od 59,7 milijuna kuna itd., itd.. E sada da li ići u stečaj ili isto ovako otvoreno reći da li ćemo mi te programe moći pratiti isključivo preko MAX tv-a, plaćajući normalno istima znamo koliku naknadu ili ćemo biti za besplatnu televiziju. Mnogi ćemo reći da bi možda trebalo imati razumijevanje ne za ove dubioze, ne za poslovanje ali za jedan ovakav projekt kojega bi trebalo na neke drugačije načine osnažiti. Predsjednik Olimpijskog odbora između ostalog, gospodin Mateša je rekao da sportska televizija, znači sa tih 12 djelatnika producira, ako sam si dobro zapisao 8 puta više ovog ovog programa ili producira 8 puta više programa, sportskog programa od Hrvatske radiotelevizije. Zasigurno onda ne 8 nego pretpostavljam 80 puta manju cijenu. Između ostalog, da nema ove sportske televizije, svi ovi mali sportovi ne bi naprosto bili praćeni. Kada vidim koliko se u pojedinim sredinama izdvaja ne za sport nego za PR, za medije onda doista i dalje stojim na stanovištu da nam je jedan ovakav sadržaj bitno drugačije financijski redefiniran potreban. Ja se usuđujem isto tako reći da su rezultati hrvatskih sportaša koji djeluju kroz Hrvatski olimpijski odbor u najmanju ruku impozantni. Ja se usuđujem čak i reći da najjeftinija promocija Republike Hrvatske je upravo preko ovih medalja ili nastupa hrvatskih reprezentacija ili kao što se sada to voli kazati vrsta. Usuđujem se isto tako reći da najjeftinija medalja je ona za koju se izbore, ili za koju su se izborili hrvatski sportaši. Svaka medalja je enorman marketinški

Meni je tada pričao veliki istarski biskup gospodin Bogetić, tada je bio čini mi se '98. godine u misiji na Tajlandu ili Tajvanu, uglavnom tamo negdje, kaže da nikako nije mogao objasniti svojim domaćinima odakle on to dolazi sve dok Čiro, Prosinečki, Šuker, Boban, nije bitno itd., nisu osvojili 3. mjesto. Kaže, drugi dan kada sam se probudio cijeli otok je bio u kockastim dresovima. To je naprosto sport, to je nogomet prije svega u tom sportu. I to treba znati cijeniti odnosno prepoznavati. Ovdje se u ovom izvješću između ostalog na strani 4. govori o plasmanima od 1. do 3. mjesta na međunarodnim natjecanjima. Pa se onda između ostalog ovdje kaže da smo na svjetskim prvenstvima osvojili 43 medalje, zlatne medalje, srebrnih 54, brončanih 51, ukupno 148. Da na svjetskom kupu osvojili smo 12 zlatnih medalja, 10 srebrnih i 17 brončanih, ukupno 39. Na europskom prvenstvu ili prvenstvima 35 zlata, 34 srebra, 37 bronci, ukupno 106 medalja. Na europskom kupu 16 zlata, 13 srebra, 11 bronci, ukupno 40 ili ukupno smo osvojili 333 medalje. To je svakako jedan impozantan rezultat, uspjeh, ma neću reći samo tih mladića i cura, njihovih obitelji, trenera nego svakako i njihovih matičnih klubova a samim time i Hrvatskog olimpijskog odbora. U toliko mislim da ovaj angažman ne samo gospodina Mateše nego sviju u istome treba biti i u buduće podržan i na neki način prepoznat. Slažem se sa svima onima koji su govorili prije da više treba pratiti mlade jer su oni na neki način, ili mlade uzraste, jer su oni na neki način naša budućnost. Ako teret u ovoj bankrotiranoj Hrvatskoj, bankrotiranih obitelji isključivo bude padala samo na roditelje ili jednako tako bankrotiranu lokalnu samoupravu izgubiti ćemo i najveće talente. Čuli smo da gro prihoda koje ostvaruje Hrvatski olimpijski odbor je naprosto iz ovih igara na sreću. Drugo, kad govorimo o financiranju terena, da, gotovo svako malo naselje, selo, općina, danas je došlo u prigodu da se može, ne svako nego gotovo gotovo svaka općina može pohvaliti nekom školskom dvoranom i to je zasigurno dobro. Lokalna samouprava je i to treba naglasiti, razvila tu infrastrukturu. Možda bi bilo bolje da su se novci usmjeravali, govorim sada hipotetički, u radna mjesta pa ona gradili kasniju infrastrukturu pa i ovoga tipa, ali jednostavno moramo priznati da je u usporedbi s Hrvatskom pred 10 godina ista, znači dvorane i tome slično, tereni, danas su u Hrvatskoj na znatno višoj razini. Na strani 21 ovog izvješća govori se o programima za sportaše pa onda program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija, to je program 1, program pridonosi razvoju i unapređenju rezultata sportaša mlađih dobnih kategorija čije prirodne osobine i početni rezultati ukazuju na mogućnost ostvarenja rezultata u određenom sportu. Tijekom 2013. u programu 1 participiralo je 46 korisnika iz 19 športova ili sporta, 21 sportašica, 25 sportaša. Mislim da je to malo da bi te naprosto brojke na neki način trebalo povećati. razumijemo se, gospodo, sve to naprosto košta i treba pronaći adekvatna sredstva da Hrvatski olimpijski odbor, da sport može na neki način funkcionirati, Drugi programi to su individualni programi posebne skrbi o mladima. Ovdje je 126 sportaša pa imamo individualni program posebne skrbi o mladima, ekipni sportovi pa se također navodi te podatke i da ne nabrajam sve dalje. Što se tiče financijskog izvješća, nemam vremena, ono je dato na strani 44 ali ima sredina, ima županija koje recimo po 30 do 50 milijuna kuna potroše samo na lokalne fešte. Šta bi i koliko bi medalja bilo ostvareno u Republici Hrvatskoj kada bi ti mladi sportaši imali na dispoziciji, nije bitno da li preko Hrvatskog olimpijskog odbora ili nekog drugog još 30 do 50 milijuna kuna. Ja osobno smatram da je naprosto trud koji je uložen enorman. Činjenica je da sjenu na rad Hrvatskog olimpijskog odbora baca sporta televizija. Možda bi bilo dobro da se intenzivnije povezuju HRT i ona, ali moramo pod svaku cijenu očuvati jedan sportski kanal, da li kroz ovu formu ili preko HRT-a i relevantno, ali ovo treba naprosto očuvati. I samo jednu rečenicu, meni je drago da je gospodin Mateša spomenuo gospođu Perković. Suditi nekome zbog toga da je poslao auto po Perković u Medulin koja ne bi po meni smjela ni voziti da joj se ne bi nešto dogodilo… … /Upadica Batinić: Vrijeme kolega Kajin, onda gubi cijela zemlja, nešto je što naprosto graniči sa vjerovali ili ne. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo dvije replike. Ada Damjanac, izvolite. **Damjanac, Ada (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Kajin, složit ću se sa podacima koje ste iznijeli jer su oni su sastavni dio ovog izvješća pridružit ću se isto kao i vi čestitkama svim našim olimpijcima nosiocima medalja, ali neću se složit s tim da baš pohvalite izvješće jer o ovakvom izvješću i prošle godine smo na isti način razgovarali i imali iste rasprave. I ne znam ako se sjećate, prošle godine sam se ja i obratila gospodinu Mateši u sportskom duhu da nije važno sudjelovat i slušat rasprave nego da je važno i nešto naučiti naučiti iz tih rasprava. Međutim, u odnosu na prošlu godinu vidim da se baš nije ništa puno promijenilo. Dapače, problemi koji su samo nastavljeni, počevši od Sportske televizije, od financiranja Sportske televizije pa do financiranja naših sportaša. Čestitke, ponavljam, svim našim olimpijcima koji u ova teška vremena itekako samo svojim trudom, radom i odricanjem možda najvećim dijelom svojih obitelji postižu te dobre rezultate. da ne bude opet ovo puka rasprava nego da se već jednom od ovih naših rasprava nešto i nauči. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Odgovor kolega Kajin, izvolite. Ja samo sebi postavljam pitanje što smo mi kao Sabor, ne mi kao Sabor nego prije svega Hrvatska Vlada učinili da se možda stanje glede Sportske televizije ili rada Hrvatskog olimpijskoj odbora promijeni. Ja osobno smatram da je dobro da se Vlada, da se Sabor nije miješao previše u rad Hrvatskog olimpijskog odbora ili bolje rečeno u u hrvatski sport jer bojim se da bi rezultati bili prije gori, a nikako bolji. Tko je nadležan za ponašanje Hrvatskog olimpijskog odbora? Pa prije svega Hrvatski sabor. Prema tome, možemo i konstatirati da bi neka odgovornost mogla biti obostrana. Da li sad, to je drugo pitanje, kad govorimo o HRT-u tamo krade ili su naprosto uvjeti na tržištu takvi da je pitanje da li ta televizija može opstati. Netko je spomenuo, čini mi se gospodin Mateša, da tamo radi 12 ljudi, tih 12 ljudi proizvodi 8 puta više sportskog programa no što čini HRT gdje sam siguran da samo u sportskom programu radi možda i nekoliko stotina ljudi. Možda bi trebalo

pozorno sam slušao izlaganje u ime vašeg kluba nezavisnih zastupnika i ako sam dobro razumio kolega Grubišić je rekao da ovo izvješće programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora, mada je malo šarao između Hrvatskog olimpijskog i Hrvatskog helsinškog odbora ne treba prihvatiti. Iz vašeg izlaganja ja sam razumio da bi vaš klub prihvatio ovo izvješće. A to samo govori o ovoj temi kao nastavak onoga što smo dobili u izvješću. Sve nadležne službe koje su kontrolirale rad su kontrolirale rad HOO-a nisu našle nitijednu primjedbu koju bi vrijedilo istaknuti kao primjedbu na njihov rad. To su službe, između ostaloga, i Vlade RH a onda Vlada sugerira Saboru da se to izvješće ne prihvati. Dakle, sve službe smatraju da je stanje dobro i da je sve u redu, Vlada predlaže da se izvješće ne prihvati pa se tako onda o tome očituju i članovi istoga kluba u Hrvatskom parlamentu. A da nitko nije osim nekih nepotvrđenih sumnji iznio ali baš nitijedan argument protiv ovog izvješća i argument zbog kojeg ovo izvješće ne bi trebalo prihvatiti. Prema tome, volio bih i od vas čuti jer ne bih htio ja zaključivati u vaše ime ispred vašeg kluba netko reče da izvješće ne treba prihvatiti, a u vašem nastupu ja sam shvatio da se vi zalažete da se izvješće Olimpijskog odbora prihvati. Ne trebate mi odgovoriti ali htio sam to iskoristiti samo kao sliku da vidite da nam na temelju

mi nismo klub HDZ-a ili klub SDP-a. Humanisti možda, kako bi rekao don Grubišić, nismo ali slobodni svakako jesmo. I to je kvaliteta jesmo. I to je kvaliteta ovog nezavisnog kluba kojega vodi don Grubišić, da netko može glasati za, da je slobodan u svom nastupu a da netko može imati i drugačije mišljenje. Ja ne vidim gdje je to naprosto problem? Ja mislim da je to kvaliteta i ovoga kluba i da bi to mogla biti kvaliteta i rada Hrvatskog sabora. A ne da jednostavno se rukovodimo i slušamo što će netko nama nama naprosto poručiti, kazati i koga ćemo naprosto slijediti. Ne obvezuje me stav Vlade, ne obvezuje me stav odbora ali me obvezuje stav moje vlastite savjesti. Tako funkcioniram i tako ću i ubuduće se ponašati. Da li je to dobro ili loše o tome može netko drugi suditi ali nitko mi neće zabraniti da za saborskom govornicom iznosim ono u što vjerujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Mateša, predstavnici Olimpijskog odbora, uvažene dame i gospodo. U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista nekoliko riječi o ovom izvješću. Bit ću vrlo vjerojatno kraći od prethodnih govornika jer ono što su oni izrekli ne treba baš svaki put učestalo ni ponavljati. Mi smo danas već na kraju 4. mjeseca 2015. godine a raspravljamo o Financijskom i programskom Izvješću HOO-a za 2013. godinu. Dame i gospodo doveli smo stvar do apsurda. Što je najtragičnije ne samo generalno doveli stvar do apsurda u ovom društvu nego smo doveli stvar do apsurda i u onome što bi trebalo biti najčišći segment u funkcioniranju jednog društva, a to je svijet sporta. Tijekom rasprava jutros primjetno su dominirale teze i mišljenja vezana za to koliko smo medalja osvojili, koliko smo uspješni u sportu. Da li je to rezultat individualnih napora odnosno obiteljskih napora ili je rezultat potpore HOO-a, športskih saveza. Smatramo da se uspješnost sporta u Hrvatskoj može mjeriti osvojenim medaljama. Greška u samom startu. Za mene osobno kao čovjeka i kao saborskog zastupnika, uspješnost sporta i sustava koji ga i koji mu daje okvire za rad je u tome koliko smo mladih ljudi motivirali i omogućili im da se bave sportom, koliko smo mladih ljudi otrgli od ulice, koliko mladih ljudi nije postalo narkomanima, kockarima ili alkoholičarima ili pak osobama neprimjerenog i zakonski neprihvatljivog ponašanja. To je za mene puno važnije od toga da li je, uz dužno poštovanje i moje navijačke sklonosti, Ivica došao u slalomu 5. ili 7. ovu utrku ili je pak osvojio brončanu ili srebrnu medalju. Onog trenutka kad sustav športa u Hrvatskoj bude čist onda možemo reći da smo kao društvo i kao institucija društva polučili cilj. Ono što je realnost hrvatskog sporta danas to je da je hrvatski sport postao poprište najnižih političkih prepucavanja, najnižih strasti, da na stadionima imamo apsolutno neprihvatljive incidente koji nas diskreditiraju kao društvo i kao zemlju, da nam se događa da su stadioni poprišta djelovanja koja se kose sa osnovnim vrijednostima ugrađenim u Hrvatski ustav. Ono što nam se događa, a to je da su nam razni sportski savezi, razni sportski klubovi doživjeli fijasko financijski, organizacijski, moralni, etički, profesionalni i svaki drugi. To je realna slika sustava sporta u RH. Hrvatski olimpijski odbor je institucija koja ima svoj značaj u hrvatskom sportu. U HOO-u kao volonteri rade i djeluju mnogi zaslužni sportaši ove zemlje. Kao institucija trebao bi biti apsolutno čist, neokaljan sa punim autoritetom upravo zato da bi djelovao kao krovna kuća hrvatskog sporta na sve sportske saveze i na hrvatski sport uopće. Šta imamo danas, danas velim imamo šta je apsurdno za Hrvatski sabor, šta Hrvatski sabor ne smije dozvoliti bez obzira ko je u ovoj priči i u ovom sporu koji se nameće kroz ovu raspravu prav ili kriv Hrvatski sabor sebi ne može dozvoliti da o stanju i radu krovne kuće hrvatskog sporta za 2013.godinu raspravlja sad, o tome smo trebali raspravljati davno prije. A u uređenom sustavu koliko se događaju nepravilnosti raspravlja se promptno i to ne smo u Hrvatskom saboru nego i u mjerodavnim institucijama. Ispred nas je mišljenje između ostalog i Vlade u kojem Vlada Republike Hrvatske: "Predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2013. godinu." a onda pod obrazloženjima ustanovljeno je Vlada Republike Hrvatske ističe da je detaljnim uvidom u izvješće HOO ustanovljeno nenamjensko trošenje sredstava a protivno Zakonu o športu i Statutu HOO-a i to za i to za financiranje trgovačkog društva Hrvatski olimpijsko odbor TV d.o.o. sportska televizija u daljnjem tekstu, Sportska TV. Da li je praksa u drugim zemljama da imaju sportske kanale? Jeste i ima sportskih kanala koji su komercijalne naravi kao što je rekao gospodin Mateša ako se ne varam ima i sportskih kanala koji su organizirani od krovnih sportskih institucija. Ono što mene kao zastupnika dovodi u zabunu s jedne strane imamo navode komercijalna televizija od strane izvršne vlasti i da u nenamjenski potrošena sredstva, s druge strane ovdje se logično nameće varijanta da je Sportska televizija zapravo sportski kanal u vlasništvu HOO-a. Ako Vlada tvrdi da je nezakonito potrošen novac onda držim da osim mišljenja Hrvatskom saboru treba poduzeti druge korake. Ako je Vlada u pravu onda treba odgovarati netko na drugoj strani, ako Vlada nije u pravu onda treba odgovarati neko u Vladi što krovnu instituciju hrvatskog sporta stavlja na stup srama. O ovim stvarima za hrvatski sport je neprihvatljivo da se bude nedorečeno gotovo dvije godine. Dvije godine hrvatski sport funkcionira na način da smo svi mi u dilemi. Je li se možda u Vladi netko zaigra ili se netko zaigra u HOO-u? Ono što Ono što je po meni logičan zaključak to je pod prvo da moramo izmijeniti zakonske norme koje su vezane za sport i otjerati politiku od sporta miljama daleko. Ovu rečenicu sam izgovarao u različitim prilikama i raspravama vezanim za sport u više navrata. Izgovarao sam je znajući za neke lokalne specifičnosti nogometa u mom kraju jer smo neki dan na gradskom vijeću Bogu hvala na savjesti zastupnika svih stranaka odbili inicijativu da se 6 milijuna kuna kredita digne za saniranje dubioza u nogometnom klubu Šibenik, a da nam se pritom nije stavilo na klupe niti skraćeno objašnjenje zbog čega, ni skraćeno objašnjenje u što ćemo potrošiti sredstva odnosno u što bi nogometni klub potrošio tih 6 milijuna. Takva je situacija s nogometnim klubovima u većini velikih gradova RH. Imamo situaciju atrofiranja različitih sportova koji su nekada bili vrhunski sportovi i perjanice sporta RH, imamo nasilje na stadionima. Ovakav nered i ovakvu nesustavnost u praćenju sporta u Hrvatskoj ne možemo sebi dopustiti, to je neprihvatljivo. I ovaj Sabor ima pravo znati ali vrlo jasno da li je za to odgovoran resorni ministar ili su za to odgovorni ljudi koji vode HOO? Ovo prepucavanje ne vodim ničemu a mi smo kao zastupnici u Hrvatskom saboru dužni promijeniti zakonski okvir hrvatskoga sporta i otkloniti politiku od sporta, sport ostaviti mladima i dat mu funkciju koja mu pripada i koja bi bila logična za svako normalno uređeno i pristojno društvo. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Baranović, dotakli ste nekoliko tema novih u svojoj raspravi, a jedna od tih tema koje su možda sporedno i prije spominjanje je uloga sporta u društvu. Rekli ste da nisu važno toliko medalje, ja se u potpunosti s vama slažem, svi smo mi ponosni na sportaše koji osvajaju medalje i oni su ambasadori, …/Govornik dotakli ste se jedne teme koja je vrlo bitna koja se zaobilazi i uvijek ju gledamo ono ko mačak vruću kašu, a to je da su nam stadioni poprišta primitivizma. Sad se treba pitati koja je uloga Olimpijskog odbora i svih drugih institucija u tome, koliko oni su radili i koliko su mogli spriječiti to? Ja sam ovih dana čuo pitanje nakon one kazne koja je došla iz UEFA-e kako se može zabraniti rasističko skandiranje na stadionima? Može se, upravo ovim mjerama što je UEFA, može se. Kako se može? Anti klimom za to. Mi smo podupirali ljude, mi smo im tepali, mi smo im nudili samo vi vičite to i sad najedanput kad nas netko kazni onda kažemo pa kako, to je nemoguće, kako vi možete nekome zabraniti da viče? Tako dugo dok postoji takva politička klima u Hrvatskoj da je rasizam dopušten tako dugo će se vikati na stadionima. Postoje mjere i druge zemlje su ga provele. A ovo što je vrlo bitno što ste vi spominjali nema dijaloga. Ja sam neki dan kad smo bili na jednom političkom prijemu spomenuo dva visoko pozicionirana, najviše pozicionirana političara u Hrvatskoj koji su u istoj stranici oni kažu da oni ne razgovaraju. Uostalom znamo da premijer i ministar financija nisu razgovarali, pa nemoguće da resorni ministar ne razgovara svako malo sa HOO-om sa gospodinom Matešom i da ne razgovaraju da predsjednik Vlade se ne interesira o tome i da ne pronalaze rješenja. Samo jednu rečenicu molim vas. Kolegica iz SDP-a je nedavno bila u Kini i onda sam je pitao gdje je bila. Rekla je bila sam u jednom malom gradu. Pa koliko ima stanovnika? 5 milijuna. Nas je 4 milijuna 300 i mi ne razgovaramo. Sramota. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Baranović. Izvolite. Nećete odgovarati. Hvala. Draženko Pandek, replika. ne mjeri osvojenim medaljama nego u tome koliko smo otrgli mladih koliko smo uključili mladih i tu se slažem s vama. Ali bih još nadodao da se mjeri i u tome koliko ukupne populacije smo uključili u bavljenje određenim sportskim aktivnostima. Mislim da kod nas postoji jedna velika orijentacija isključivo na jedan profesionalni sport i onda velimo sportski stadion nazivamo sportskim objektom kojem ne znam 20, 30 ljudi se bavi sportom, a ne znam 15.000 pije pivo, jede čips u situaciji kada sve studije pokazuju da nam je nacija i suviše pretila, da prednjačimo po tome u Europi, a recimo ljudi 40-ih godina da da i nemaju osim u svojoj nekoj samostalnoj inicijativi nemaju gotovo ni mogućnosti se baviti nekim sportom. Kod nas postoji velika mješavina tog amaterskog i profesionalnog sporta, sve je to pomiješano, društvene zajednice financiraju u prvom redu rekao bih profesionalni sport. Prije nekih 2, 3 mjeseca sam bio gore u Stuttgart pa sam ih pitao pa dobro koliko vi dajete za svoj klub Stuttgart, a on me pogledao kao da sam pao s Marsa pa šta je tebi zašto bi mi davali jednom profesionalnom klubu novce građana. Mislim da upravo to nastojanje treba biti što ste vi istakli i mlade, ali i cjelokupnu populaciju posvetiti bavljenju sportom pa i rekreativnim sportom, a razlučiti profesionalni od amaterskog sporta da bi upravo postigli te strateške ciljeve da se veći postotak stanovništva bavi sportom radi dobrobiti koja je očita. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Baranović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Pandek, problem hrvatskog sporta između ostaloga je u činjenici koju ste i sami naveli da se kod nas sve izmiješalo, da se kod nas više ne zna šta je amaterski, a šta je profesionalni sport. A u ovoj situaciji u kakvoj jesmo u nedostatku financijskih sredstava se onda i ne zna šta smo dali za amaterske, a šta smo dali zapravo za profesionalni sport. Mnogi klubovi koji su de facto profesionalni klubovi u privatnom vlasništvu i upravljanju neometano de iure i de facto sredstva ne samo sportskih saveza nego i jedinice lokalne samouprave, županija i to je nedopustivo stanje. Dostupnost sportske infrastrukture građanima ove zemlje bilo da su u pitanju mladi ljudi ili da su u pitanju građani koji bi se zbog zdravijeg života trebali rekreirati je direktno povezana sa stvarnim ulaganjem u sportsku infrastrukturu i u sport generalni, amaterski onaj koji je za građane za zdravlje nacije za mentalno zdravlje nacije, a ta sredstva nisu dostatna jel nam se često događa da zbog slabosti i nedefiniranosti sustava novac koji bi trebao ići u te svrhe odlazi za financiranje privatnih profesionalnih sportskih projekata. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Baranoviću govorili ste, naravno što i podržavam da i općenito bavljenje sportom je bitno da kroz Olimpijski odbor kroz klubove, kroz bilo koju organizaciju koja ima veze sa sportom dobijemo u konačnici ispravne ljude koji su prije svega oblikovani, obrazovani i u konačnici i sportski orijentirani. s druge strane tražimo komercijalizaciju prije svega ljudi koji dolaze iz SDP-a i koji bi faktički htjeli na neki način kažu bavite se amaterskim sportom. Mi znamo da i olimpijska natjecanja i Olimpijski odbor faktički cijela Hrvatska živi od velikih priznanja na svjetskim i prestižnim natjecanjima kao što su olimpijske igre i gdje se Hrvatska doista profilirala ne samo preko Olimpijskog odbora gdje pripadaju nogomet i naravno svi oni drugi sportovi, ali to je najbolji pokazatelj da za Hrvatsku danas znaju na svim razinama. Stoga je sugestija Vlade RH čisto politička, ona se politizira i vidite da samo lijeva strana ove sabornice odnosno ovoga Parlamenta je protiv izvješća Olimpijskog odbora. I postavlja se pitanje upravo što ste i vi pitali, ako je to tako kako Vlada tvrdi zašto se ne poduzmu neke mjere. Očito da za to nemaju dokaza, očito da nemaju za to petlje i sigurno vode u tome smjeru da se omalovaži rad Olimpijskog odbora i onih ljudi koji rade u Olimpijskom odboru. Preporuka Vlade i sugestije upravo ta da im ne odgovaraju ljudi koji danas sjede u Olimpijskom odboru i to je poanta koja se vuče već neko vrijeme od kada je ova Vlada preuzela odgovornost da vodi državu RH i to je osnovno pitanje. Stoga ne treba ljudima ovdje ispirati mozak s ovim ili s onim, osnovno je pitanje, ne odgovarate nam vi ljudi koji sjedite u Olimpijskom odboru. gospodine potpredsjedniče. Jako je ružna činjenica uvaženi kolega Lucić da smo mi ovdje odista dovedeni u poziciju da budemo suci i da se zapravo mi očitujemo o tome da li je jedna institucija kao što je HOO radila po zakonu ili ne. Mi jesmo saborski zastupnici ali nismo dio hrvatskog pravosuđa, institucija pravne države niti smo pravnici. Jednako tako ne želim biti sudac ni Vladi. Kao saborski zastupnik koji se trudi biti odgovoran građanima ove zemlje koji ga plaćaju tražim jasno od hrvatske Vlade da poduzme korake kako bi se dobilo ne mišljenje nego jasno pravno rješenje i očitovanje o ovoj konfrontaciji. Je li rađeno po zakonu ili nije. Ako je rađeno po zakonu onda je naravno politička odogovornost tko je iscenirao ovaj slučaj ili ga isprovocirao kako god hoćete. ako se odista kršilo zakon onda se u svakom uređenom društvu zna kakve konzekvence tko prema kojem zakonu treba snositi. Ovih zamagljenih priča hrvatskim građanima u ovoj državi dosta. Još jednom ponavljam i nakon vaše replike tražim kao saborski zastupnik da Vlada nam ne šalje samo mišljenja pa onda kao Poncije Pilat pusti nas da se mi bakćemo ovdje sa poslom koji bi trebao po opisu problema raditi netko drugi kojima jasno definira ulogu jasno u društvu, jasno, za to je plaćen, školovan i kvalificiran i ovlašten. Ako je bilo kršenja zakona molim gospodo iz Vlade imate institucije pravne države, neka se one očituju a onda neka odgovara onaj s jedne ili s druge strane nevezano tko nas je doveo u situaciju da umjesto da radimo na nadogradnji sportskog sustava svojim razmišljanjima i primjedbama u ovoj dvorani mi danas se ponašamo kao suci. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ante Kulušić, replika. Izvolite. **Kulušić, Ante (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Baranović, slažem se s vama da je hrvatska Vlada već 2 godine stavila na stup srama Hrvatski olimpijski odbor. Međutim, sa jednim drugim iz vaše rasprave se ne slažem kada ste kazali da vam je drago što niste digli ruku za kredit za Nogometni klub Šibenik, to znači da Nogometni klub Šibenik mora ići u stečaj. činjenica je da ste vi kao dogradonačelnik, da je Nogometni klub Šibenik krenuo u preoblikovanje dok ste vi bili dogradonačelnik i grad Šibenik je dao milijun kuna za preoblikovanje i od tih 5 milijuna i 800 tisuća kuna je 4 milijuna kuna iz drugog mirovinskog stupa koji država nije mogla otpisati. ukoliko vlasnik a sada je vlasnik grad Šibenik gdje ste vi kao dogradonačelnik krenuli u preoblikovanje i grad je dao milijun kuna ukoliko se ne digne kredit klub mora ići u stečaj. kao dogradonačelnik i kao grad koji je dao milijun kuna za preoblikovanje trebali ste znati da kako će završiti proces preoblikovanja i da

Klub će izvjesno ići u stečaj. …/Upadica BATINIĆ: Kolega Kulušić isključite se./… Jer ni tih 6 milijuna kuna ne mogu sanirati sve ono šta je politička garnitura u kojoj ste i vi participirali učinila šibenskom nogometu. Šibenski nogomet na svu sreću neće otići u stečaj jer igra se balun na Šubićevcu i prije i igrati će se i ubuduće. Da li će klub formalno otići u stečaj i zbog čega je to tako, zbog čega je to tako, možda dio odgovora leži i u pitanju da li su zakonito vođeni svi poslovi nogometnog kluba. Dio odgovora leži i u pitanju da li su se redovito održavale skupštine nogometnog kluba kako je propisano zakonom. Da li su se redovito podnosila financijska izvješća, na što se i kako trošio novac, kako i na koji način se prihodovao novac i kako i na koji način se vodilo financiranje šibenskog nogometa zadnjih 10-ak godina a možda i duže, to su pitanja koja traže svoje odgovore. A ja ću ih kao saborski zastupnik iz Šibenika koji je nekad odlazio punog srca na Šubićevac gledati primjerice izvrsnog desnog beka sadašnjega župana Gorana Pauka kako igra balun i kao čovjek koji voli šibenski i dalmatinski, hrvatski nogomet i sport generalno a i svoj grad, postaviti i odgovore na ta pitanja ću dobiti. Tih 6 milijuna nisu rješenje, rješenje je čisto i zdravo vođenje šibenskog nogometa. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Krešimir Bubalo, izvolite. Poštovani predsjedniče Olimpijskog odbora sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu i mogu reći u ime kluba HDSSB-a da ćemo ga mi podržati. Jer ovdje piše programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora. I možemo reći kada gledamo ove materijale a njih je doista puno da bi oni mogli biti korisni itekako za strategiju hrvatskog sporta samo da ministar ima malo više vremena i da može ih pročitati. No gledajući da se ministri u Vladi Republike Hrvatske mijenjaju kao na traci pa isto tako i ministar sporta, onda možemo reći da se ministri mijenjaju a politika ostaje ista. No možemo reći da upravo ta politika morala bi imati puno bolji odnos prema hrvatskom sportu. hrvatska politika i resorno ministarstvo nije sačinilo strategiju hrvatskog sporta nejasni su ciljevi resornog ministarstva, nejasno je kako želi provoditi politiku, koga želi uključiti i šta želi od hrvatskog sporta. No najlakše je kada materijal dođe na Vladu da date negativno mišljenje. No mi kao saborski zastupnici kada pročitamo ova sva izvješća i pogledamo razloge tog negativnog mišljenja i to je ono što sam malo prije u replici rekao na tri strane ne vidimo razloge tog negativnog mišljenja onda možemo reći da je vjerojatno razlog jedino politički. Gledajući ovo izvješće možemo ga pohvaliti, ali možemo reći i u jednom dijelu koji se često provlačio danas kroz raspravu, a to je lagani doping Sportskoj televiziji, možemo reći da ga možemo smatrati dobrim ili lošim, možemo danas raspravljat o Sportskoj televiziji, da li ona treba ili ne treba, možemo raspravljat da li HRT se treba uključiti u odnos sa sportskom televizijom da ili ne, da li iz prihoda svog može financirati i želi financirati upravo Sportsku televiziju i pripomoći razvoju Sportske televizije jer mislim da se mi ovdje u Hrvatskom saboru možemo složiti da jedna takva televizija je potrebna Republici Hrvatskoj i promociji sporta, posebice neatraktivnih sportova. No ja isto tako danas želim s ove govornice u ime kluba HDSSB-a čestitati svim sportašima na izvrsnim rezultatima, čestitati trenerima, čestitati sportskim klubovima, posebno čestitati roditeljima koji od rane mladosti djecu vode na treninge, usmjeravaju ih jer žele upravo imati u svojoj obitelji sportaše, žele imati karakterne osobe sa čvrstim karakterom i sa razvijenim sportskim duhom. To je ono što je potrebno Hrvatskoj, to je ono što je potrebno Hrvatskoj koja nažalost danas umire i koja nema jasne ciljeve. Gledajući da smo upravo u 2013. ostvarili dobre rezultate, da smo donijeli u Hrvatsku 333 medalje sa velikih natjecanja, gledajući da je to bila ogromna promocija hrvatskog sporta, a ja bih rekao kad nešto želite proizvesti potrebno je vrijeme. Kad želite proizvesti vrhunskog sportaša potrebno je i 10-ak godina da bi proizveli vrhunskog sportaša, potrebno je puno ulaganja, ja bih rekao od roditelja, od klubova, općina, gradova, županija, olimpijskog odbora no isto tako i resornih ministarstava. No ono što je evidentno, pošto nemamo strategiju o sportu, pošto porezni sustav ne potiče da imamo više mecena u Republici Hrvatskoj koji bi sponzorirali sport, onda možemo reći da i porezni sustav moramo mijenjati, prilagođavati ga novom vremenu kako bi u idućem izvješću ne samo imali Agrokor koji je značajnije su uključio u financiranje olimpijskog odbora nego i druge gospodarske sustave u Republici Hrvatskoj kojima bi to bilo poticajno upravo ulaganje u djecu, u sport i u budućnost Republike Hrvatske. Maloprije je dosta teških riječi palo na račun sportske televizije pa i na račun gospodina Mateše, a ja sam nekako siguran da u tim svim revizijama da se našlo bilo šta gospodin Mateša danas ne bi sjedio s nama, sjedio bi negdje u zatvoru ili negdje gdje bi možda u nekoj sudnici ga sudili. No Sabor nije sud, Sabor danas raspravlja o ovom izvješću, daje sugestije, daje prijedloge i kritizira ono što nije dobro, ali isto tako i hvali ono što je dobro. Želim reći da dosta je tih inspekcija bilo u olimpijskom odboru, a maloprije sam kroz repliku rekao jedino interne revizije su davale preporuke i te preporuke su ljudi otklanjali. No bitno je upravo svi da se pridržavamo revizija pa kad gledamo resorna ministarstva, hrvatska javna poduzeća, a posebice neki dan smo raspravljali o resornim ministarstvima i kad vidimo da su samo dva dobila bezuvjetnu reviziju onda možemo biti zabrinuti za funkcioniranje resornih ministarstava. No ja bih isto danas kritizirao da sam vidio u tim izvješćima da Hrvatski olimpijski odbor nije poslovao sukladno zakonu. No često se govori o nenamjenskom trošenju sredstava. Gledajući ovo izvješće ja bih konstatirao da su namjenski trošena sredstva. Da li onaj prihod koji olimpijski odbor ostvari, a nije od strane resornog ministarstva Hrvatske Vlade upućen njemu, sigurno da ima određene ovlasti financiranja nekih stvari koje donese olimpijski odbor. Olimpijski odbor je hrvatski, ali isto tako i međunarodni i prati trendove što rade olimpijski odbori i u susjednim zemljama. gledajući ova izvješća i gledajući ovih nekoliko strana o tim izvješćima onda možemo konstatirati da u tim izvješćima nisu nađene nepravilnosti. Ja bih volio da pojedine kolege koje idu sa nepravilnostima da i mi u Saboru dobijemo upravo ta izvješća koja možda među ovim ja bih rekao stotinama strana nismo našli, također da ih dobijemo. No u ovome što smo dobili nismo vidjeli nikakve nepravilnosti. Ono što želim reći u ime kluba to je da upravo programski i financijski izvještaj je izuzetno iscrpan, detaljan. Hrvatski olimpijski odbor prati sport kroz sve kategorije, ne samo olimpijce i to je vrlo važno od najmlađih kategorija jer znamo upravo da je bitna ta selekcija ja bih rekao po školama, po klubovima kako bi iznjedrili one najbolje i kako bi radili natjecanja na najnižoj razini. Upravo i ta dječja natjecanja, olimpijske igre djece mislim da su itekako važne i poticajne da se djeca natječu, da se nadmeću, da treniraju i ostvaruju što bolje rezultate. Isto tako želim reći da u ovom izvješću jasno piše da su natječaji također bili za financiranje sportskih udruga od lokalnog značaja. Nama to u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku je također izuzetno važno. Vidim da je dosta klubova također participiralo na tim natječajima. Bitno je da sredstva idu putem natječaja i to želim pohvaliti. Također, iz lokalnih udruga regrutiraju se vrhunski sportaši. Upravo taj put vođenja sportaša je itekako važan i olimpijski odbor ih prati, vodi i ne bi imali takve rezultate kao tako mala zemlja u 2013. da ih nisu pratili. Ono što Republika Hrvatska mora, mora više ulagati u sportsku infrastrukturu, ja bih rekao od škola pa do sportskih igrališta. Jer nama se često događa u jedinicama lokalne uprave i u školama da umjesto u večernjim satima vidimo djecu u dvoranama, vidimo rekreativce koji plaćaju dvorane, a djeca ne mogu doći do školskih termina. Tu se vidi da je novac fokus, a ne da razvijamo djecu. Taj sustav resorno ministarstvo također mora mijenjati. Borba za mlade ljude je izuzetno važna upravo od osnovnih škola kako bi se djeca razvijala. No, nama kao …/Govornik se ne razumije./… bitan je ravnomjeran regionalni razvoj Republike Hrvatske, bitno je da se ulaže u sve prostore Republike Hrvatske, a ne kad nam neki sportaš ostvari dobar rezultat da odmah automatski drugi dan mora otići u Zagreb kako bi nastavio treniranje, kako bi imao uvjete koje ja bih rekao zaslužuju svi vrhunski sportaši ali i u svim regionalnim centrima RH, pa isto tako i u Slavoniji i Baranji ili jednom regionalnom centru koji se zove Osijek. Želim također pohvaliti i volontiranje stotine ja bih rekao divnih ljudi koji rade bez naknade, koji pomažu djeci na njihovom razvojnom putu. Jer taj razvojni put je izuzetno važan, put kada djeca sazrijevaju, kada ih se potrebno pratiti ja bih rekao i u ishrani, kada je potrebno pratiti njihov put i treninga, kada je potrebno pratiti i njihovu ravnotežu kako bi ostvarivali vrhunske rezultate. Prema tome, ono što jasno mora biti preporuka iz današnje rasprave to je da je nama u Hrvatskoj potrebna jasna strategija našeg sporta do 2020. godine, jer znamo da dosta tih sredstava možemo povlačiti iz europskih fondova, strukturnih fondova kako bi nam sport išao naprijed, a posebice sportska infrastruktura. Također, malo prije sam spominjao mecene. Ne samo da ih nemamo u sportu, nemamo ih ni u drugim djelatnostima ni u kulturi. Prema tome, poruka danas mora biti i iz Hrvatskog sabora i našem resornom ministru, ministru financija da se porezni okvir mora biti stimulativni kako bi kako bi ljudi ulagali upravo u sport. Ja znam da je ova lijeva strana osigurala dovoljnu većinu da ovo izvješće odbije. A što će biti ako odbije to izvješće? Olimpijski odbor će i dalje raditi, neće biti ništa i drago mi je da upravo sportaši i sportski kolektivi odlučuju tko će biti predsjednik Olimpijskog odbora, tko će voditi Olimpijski odbor. Jer bitno je da nam Olimpijski odbor bude neovisan od politike, iako vidimo da je ovisan. Zašto kažem ovisan? Ako vam ne puste sve ono što je planirano u proračunu, u proračunskoj godini onda možemo reći da ste ovisni, jer nisu vam pustili sredstva sva u 2013. i niste mogli isfinancirati ono što je bilo potrebno u 2013. Nadam se da će biti razboritosti u 2014. da se realizira ono što je potrebno kako bi vaša prihodovna i rashodovna strana bila u ravnoteži za razliku od našeg državnog proračuna koji je itekako u neravnoteži i ostvaruje iz godine u godinu sve veći deficit. Također želim reći da Hrvatska je mala zemlja, ali sigurno je zemlja sa puno vrhunskih i velikih sportaša. Ono što često u Hrvatskoj ne razlikuje se i malo prije je evo netko spominjao Šibenik ali i drugi sportski kolektivi u Hrvatskoj su u problemima i teško zatvaraju financijsku konstrukciju. Potrebno je razdvojiti profesionalni od amaterskog sporta i to je ono što također resorno ministarstvo mora učiniti i zakonskim okvirom, ali isto tako kako bi pomogli u financiranju samog sporta. Ono što se često danas provlačilo, a to je sportska televizija. Ja bih volio da smo u izvješću malo šire, a ne jednoj strani dotakli se sportske televizije da vidimo i njenu gledanost, da vidimo i planove za iduće godine. Jer gospodine Mateša, vi ste u nekoliko navrata rekli da je upravo ta 2017. će biti prijelomna. Ja se bojim kaki su napadi na tu sportsku televiziju da će je puno prije slomiti i da ta sportska televizija na žalost neće onaj poslovni plan koji je bio zacrtan uspjeti ostvariti. Prema tome, gledajući sportsku televiziju, a to sam rekao rekao vjerojatno postoji dopinga nešto više. Moramo znati da li će ta sportska televizija moći servisirati svoje obveze prema Olimpijskom odboru. I ja bih volio čuti to od vas gospodine Mateša danas za govornicom. Često smo slušali da sportska televizija se financira na način kako se financira, ali volio bih čuti i od vladajućih što će učiniti da HRT poboljša suradnju upravo sa sportskom televizijom, a evidentno je da sportska televizija sa lokalnim televizijama dobro surađuje. E onda bi bilo logično da i surađuje sa nacionalnom televizijom. Gledajući što je Vlada sve označila u svom mišljenju kao negativno kako bi išla u ovo izvješće u Hrvatskom saboru da se ne prihvati i gledajući vaše očitovanje onda mogu priznati da u vašem očitovanju ste odgovorili na sve ono što je Vlada kritizirala. Uputili ste ih i odgovorili na postavljena pitanja i to mi je drago i to nam olakšava raspravu u Hrvatskom saboru. Prema tome, volio bih da se više danas u Hrvatskom saboru progovaralo o hrvatskom sportu, budućnosti našeg Olimpijskog odbora, sportaša i sportskih rezultata, manje o sportskoj televiziji, više o perspektivama i budućnosti što nam slijedi u idućim godinama, a posebice do 2020. godine. Prema tome, klub HDSSB-a će podržati ovo izvješće. Ali evo, molio bih još jedno očitovanje od gospodina Mateše. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Prelazimo na replike. Dražen Đurović, izvolite. Pa kolega Bubalo, ja nisam aktivan u sportu, a nisam osobno ni apologeta gospodina Mateše u nekom osobitom kontekstu. No, složio bih se s vama da je zaista ovaj koji je bio nad Hrvatskim olimpijskim odborom posebno u mandatu bivšeg ministra bio zaista moram priznati za mene kao nekog tko je površan promatrač tih događaja bio gotovo pa iznenađujući. Ta silina Ta silina tog udara kao da je taj Hrvatski olimpijski odbor žarište društvenih problema RH i da će se nekakvim raščišćavanjem odjedanput riješiti ne samo problemi hrvatskog sporta nego valjda i hrvatskog društva. Da su bar pokazali takvu žestinu, silinu i želju za rješavanjem problema tamo gdje problemi zaista postoje u hrvatskom društvu. Ja osobno promatram iskreno govoreći taj HOO u prvom redu u kontekstu zapravo onih rezultata koje hrvatski olimpizam i hrvatski vrhunski sport doživljava u proteklom desetljeću i ostvaruje a mislim da su ti rezultati u velikoj mjeri bili zapravo na ponos i Hrvatske države i hrvatskog naroda i da je to zapravo vrhunski hrvatski sport uopće jedan od rijetkih segmenata hrvatskog društva gdje se zapravo svaki hrvatski građanin može biti ponosan što živi u Hrvatskoj, što je iz Hrvatske i što hrvatski sportaši predstavljaju Hrvatsku posebno u tom vrhunskom sportu. S te točke gledanja ja zaista nisam uopće da budem iskren ni razumio u čemu je problem ove ove vladajuće garniture sa HOO-om? I treća stvar, kad ste govorili o sponzorima i o problemima vlasništva u klubovima ja mislim da su te dvije da su te dvije stvari zapravo prave stvari o kojima bi sigurno i Hrvatska vlada i Hrvatski parlament i Hrvatski olimpijski odbor mogli učiniti puno više da se one na puno bolji način urede u RH. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Bubalo. Izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala. Kolega Đuroviću, naime maloprije ste govorili o žarištu problema. Sigurno Olimpijski odbor nije žarište problema, žarišta mi imamo i u poljoprivredi i u regionalnom razvoju i u deficitu i u svim onim problemima u makroekonomskom okruženju o kojima pričamo, no sport je ponos i ostvario je puno dobrih rezultata. Prema tome, to je za čestitati. No, maloprije ste se dotakli dvije itekako važne stvari, a to je sponzori i vlasnici. E to je ono o čemu HDSSB progovara. To je jasna razlika između amaterskog i profesionalnog sporta a to je i da se i porezni sustav prilagodi tome da možemo doći do sponzora upravo i u sportu i u kulturi i u nekim drugim djelatnostima za koje nema prostora u državnom proračunu, ali nažalost za koje nema sluha u Vladi RH.

I više je kolega danas spomenulo da mi to danas trebamo dati odgovore. Mi ćemo možda dati odgovore, nećemo ni o čemu odlučiti jer o tome treba odlučiti Vlada. Vlada treba razgovarati i Vlada treba odlučiti, čime? Medijskom strategijom koju obećava tri godine. Ali međutim 3 godine je nema niti će je biti za vrijeme ove Vlade, medijske strategije, nema je tko napisati. to je vrlo jasno. Kako će Vlada donijeti medijsku strategiju kad ne zna što bi sa HRT-om? Kad ne zna Kad ne zna koja je funkcija HRT-a, ne zna kako tamo napraviti red, koga postaviti, koga smijeniti. Sa HRT-om koja je na velika vrata uvela verbalni delikt. I to mi mirno šutimo. Ovdje, i vi ste spomenuli, da Sabor nije sudnica. Nije u onom bukvalnom kontekstu ali Sabor jest sudnica Vladi, Sabor presuđuje Vladi. Barem većina. Sabor presuđuje onim tijelima koja odgovaraju Saboru. Prema tome nemojmo te floskule mi nismo sudnice itd. Jeste, ova većina će dići ruke, odbit će nešto i ona će to presuditi i staviti krimen na svoja leđa ako postoji krimen. Spomenuli ste i mecene. Ja se ne slažem da je kod nas problem samo porez. Porez je jedan od problema. Kod nas je problem divljeg kapitalizma. Mi smo u prvobitnoj akumulaciji kapitala gdje kapitalisti žele svoje čukun-unuke osigurati, ne daju nigdje. Ja nisam vidio nitijednog osim izuzetaka na kazališnim predstavama, na promocijama kapitaliste. Jedino ih vidim tu i tamo na nogometnim utakmicama. I sad bi ovi dečki slijeva htjeli da se i oni malo vide pa da oni preuzmu Hvala. Naime, kolega Vukšiću sigurno da je potrebna suradnja između Sportske televizije i HRT-a, no za to je potrebno i da Vlada razgovara sa Olimpijskim odborom i da se međusobno razumijevaju, da si pomažu i da gledaju napredak upravo hrvatskog sporta ali ja bih rekao i dostupnosti hrvatskih sportskih rezultata na televiziji. No to putem HRT-a nije moguće. Medijske strategije nema no vidljivo je da Hrvatska gotovo u ničemu nema strategije i zato tako lutamo ja bih rekao godinama. No, maloprije ste rekli da se ne zna koga postaviti na HRT-u. Ma itekako su oni znali koga postaviti na HRT-u pa su si to prilagodili. No maloprije ste rekli da Sabor nije sudnica Vladi, ali isto tako ja bih rekao kolega nije ni sudnica Olimpijskom odboru jer dobio sam danas osjećaj kroz nekoliko replika i rasprava da se danas sudi gospodinu Mateši. To je neprihvatljivo. Treba ukazivati ako nešto nije dobro, ali isto tako i pohvaliti. Meni je žao što u Hrvatskoj nemamo više mecena no ja ću vam reći da evo u Osijeku, Slavoniji i Baranji postoji ja bih rekao dobrih ljudi posebice recimo za bazične sportove, a tu bih rekao onda za gimnastiku, plivanje i neke druge sportove koji su bazični. Prema tome, nađe se dobrih ljudi ali sigurno da bi ih dodatno stimulirali sa poreznim olakšicama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Saša Đujić Kolega Bubalo vi ste u svojoj raspravi rekli da iz materijala nije vidljivo zašto je ovo izvješće dobilo negativno mišljenje. Također ste izrazili žaljenje što i vi niste dobili neke dokumente o kojima mi ovdje govorimo i meni je isto žao što ih vi niste dobili. Zašto je to tako? Ja ne znam. Ja sam ih dobio kao član Odbora za sport koji smo mi kao odbor nakon provedene rasprave upravo o ovom izvješću zatražili dodatno od Ministarstva financija i oni govore to što govore. Rekli ste da se bilo što našlo da bi gospodin Mateša danas sjedio negdje drugdje, a ne ovdje. A isto tako ste rekli da imate osjećaj da je Sabor ovdje danas sudnica i da se sudi gospodinu Mateši. Ne, ne sudi se gospodinu Mateši niti ja mislim da bi gospodin Mateša trebao sjediti negdje drugdje. Mi smo ovdje upravo da progovorimo o nekakvim nepravilnostima i da ukažemo na neke svoje zamjerke koje smatramo da nisu dobre u radu HOO-a i svatko tko tko želi nas može shvatiti dobronamjerno. Znači nitko ne govorio da bi sad trebao neko ići ne znam u zatvor ili negdje drugdje, ali je činjenica da je u ovom izvješću koji stoji i ako vas to baš zanima ja vam ga mogu dati iza sjednice, stoji upravo da je i Ministarstvo financija svu dokumentaciju uputilo Državnom odvjetništvu na daljnje postupanje prije četiri mjeseca. Kako će to završiti, šta će tamo bit to ćemo vidjeti. Rekli ste da bi ste voljeli da se više govorio o budućnosti hrvatskog sporta danas, pa upravo to kolega Bubalo i govori se o budućnosti hrvatskog sporta jer ovakvim načinom financiranja Sportske televizije, jamstvima u iznosu od 37 milijuna kuna za koje garantira HOO ukoliko Sportska Sportska televizija propadne i ta jamstva dođu na naplatu ugrožena je budućnost hrvatskog sporta. I još nešto, rekli ste da bi do 2017.godine trebalo pustit da vidimo hoće li to preživjet. Pa postoje zakoni u RH, da li to znači da bi do 2017.trebali čekati da Sportska televizija ne isplaćuje svoje obaveze,

volio da mi svi saborski zastupnici imamo ovaj materijal a ne samo sud vaše partije. Prema tome, bilo bi dobro kad bi i mi dobili pa evo makar mi poslije sjednice to dajte da i ja pogledam. No, kad govorimo o nepravilnostima ja bi isto volio da smo u izvješću mogli uočiti nepravilnosti, ali puno važnije je da li je netko nepravilnost otklonio ili nije otklonio. Prema tome, hrvatski sport ima svoju budućnost, pitanje je danas samo da li Sportska televizija ima budućnost ili nema? Logično je da ako ima blokiran račun da neće moći poslovati sukladno zakonskim propisima, no ja bi rekao ipak da hrvatski sport ima budućnost, a isto tako i Olimpijski odbor, no pitanje Sportske televizije vjerujem da će se vrlo brzo riješiti.

danas možemo razgovarati o tome da se ovakvo izvješće od strane Vlade ne prihvati, odnosno da Vlada da negativno mišljenje a vi ste rekli da i onako lijeva strana sabornice već donijela odluku. Pa ja se žarko nadam da nije. Jer to bi ispalo vrlo licemjerno, da se ne bi prihvatilo izvješće HOO-a na koje su dana sva pozitivna mišljenja i revizija. Zar stvarno Hrvatska vlada ne vjeruje državnoj reviziji. to je tijelo koje kontrolira i rad Vlade u krajnjem slučaju malo je začuđujuće, ali licemjerno jest pa je moguće sve. Ali vi ste govorili o a tko će se danas u ovoj zatrovanoj klimi u hrvatskoj državi uopće usuditi potpisati neki ugovor o donaciji i dati neki novac nekom klubu kada će mu vrlo brzo netko spičiti prijavu i kod njega će završiti porezna, krim policija, državno odvjetništvo ne znam koje sve institucije. To se i događa danas. Ljudi koje žele danas napraviti nešto dobro posebno za sport ne smiju to raditi jer će stradat, neće biti nagrađeni, dobit će kazne, dobit će prijave i onda će im još netko pljeskati. Ja imam slučaj kod sebe u svojim Križevcima gdje se ljudi trude da naprave sportske terene vrijedne milijun kuna da bi oporba, lokalna oporba iz Kukuriku koalicije dnevno pisala prijave i prijavljivala čovjeka. Pa tko će se usuditi više dati jednu kunu. Zatrovana je klima, zatrovana je situacija i stvarno je nevjerojatno da opće raspravljamo o tome da li izvješće za 2013.treba ili ne treba prihvatiti. **Batinić, kolega Hrg, složio bi se s vama da treba prihvatiti izvješće i nadam se isto da lijeva strana nije donijela odluku. No, maloprije ste govorili o sponzorima, tko će se usuditi donirati sport? mislim da ima u Hrvatskoj divnih ljudi koji doniraju i sport i kulturu, no mene više brine upravo ove inspekcije koje idu po nalogu. Pa nije slučajno da su tolike inspekcije došle u Olimpijsko odbor. Mislim da Vlada mora vjerovati državnoj reviziji i očekujem da vjeruju. Prema tome, očekujem isto tako i da se razgovara s Olimpijskim odborom kako unaprijediti hrvatski sport, kako sport može ostvarivati bolje rezultate a isto tako kako razriješiti pitanje Sportske televizije. Žao mi je ako u Križevcima Kukuriku koalicija piše te prijave, mislim da to nije dobro, to je za osuditi jer upravo doniranje sporta, razvoj sporta a posebice od najmlađih kategorija itekako je važan i za Križevce ali i za cijelu Hrvatsku. Izvolite. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega na početku vaše rasprave ste iznijeli da zaista trebamo se baviti budućnosti sporta, trebamo se razgovarati o strategijama sporta koje nemamo, trebamo se također ipak okrenuti opet da praktički cijela rasprava vam se počela baviti politikom i da opet i cijela rasprava kao i većinom rasprave se bave televizijom a ne onim konkretnim stvarima. jedino što bih ipak rekao dobro a to je da treba uputiti zahvalu svim sportašima na način da itekako promoviraju prije svega ideje sporta, ali promoviraju također i cijelu Hrvatsku. Naravno u tom djelu bih mogao napomenuti da i ja osobno mogu biti zadovoljan na način ako negdje, ako govorimo oko promocije, negdje u Angoliji ili negdje drugoj državi Afrike pitajte nekoga da li su čuli za Hrvatsku pa se čudimo da nikad nisu čuli što ih opće to pitamo, ali kad govorite o Šukeru onda da znaju da je to nogometaš. Tu možemo biti ponosni na to, a istovremeno možemo biti i zabrinuti a kakve mi uopće koristi od toga imamo? I tu je ono šta sport donaša svima nama, održivost samog sporta, i pitanje da li je profesionalni sport ili sport biznis ili je nekakva druga aktivnost? I još samo bi spomenuo da ste u tom trenutku isto rekli, da spomenuli ste o donatorima, sponzorima, poduzetnicima koji bi trebali sportske klubove pomoći da oni budu održivi. Ali onda jedno pitanje, da li znate jednog prvoligaša koji je bio na neki način u nogometu ukinut? To vam je Nogometni klub Varteks. Da li onda o tome govori da možda ta sredina sjevera je proaktivnija, da li je promućurnija, da li realno uvažava, kamo ti novci, prije svega javni novci trebaju se uložiti, dok imaju druge sredine koje puno ulažu u sport, a onda pitanje na kraju koliko mi od toga koristi imamo? **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Kolega mogao bih se složiti s vama da treba razgovarati o budućnosti sporta, o strategiji, ali isto tako se zahvaliti hrvatskim sportašima. No malo prije ste rekli kada netko spomene Hrvatsku u Africi da li će znati za Hrvatsku. Za Šukera sigurno hoće jel je on iz Osijeka pa vjerujem da hoće. Ali kada slušamo i bivšeg ministra koji je govorio o močvari u hrvatskom sportu onda sigurno da to nisu primjerene izjave i isušivanju te močvare. gledamo sport kao amaterski ili profesionalni i on kao profesionalni može biti biznis. No evidentno je da u Hrvatskoj ima malo takvih sportskih klubova, ali isto tako i malo jakih gospodarskih ja bih rekao gospodarstvenika i gospodarskih prostora koji bi financirali sport. Vi ste malo prije rekli da je jedan prvoligaš ukinut, malo prije ste spominjali Varteks, ali Varteks je imao i divne dane za vrijeme gospodina Herjavca

ne da se 100% slažem s vašom raspravom nego milijun posto, podržavam kompletnu raspravu. Činjenica je da bi hrvatska Vlada morala voditi više računa o infrastrukturi, o objektima koji će se napravit kao što ovaj tjedan na skupštini nogometnog saveza gledao reportažu iz Mađarske, šta je sve Mađarska napravila za infrastrukturu. Ponovit ću ponovo na tragu kolega što je malo prije kazao šta mi imamo od toga, ponovit ću ponovo da su hrvatski sportaši više napravili za promidžbu Hrvatske nego svi mi političari zajedno puta deset. hvala im na tome. i replicirati još mom kolegi Baranoviću iz Šibenika, slažem se s njim i s vama da je Vlada stavila na stup srama HOO. Ali tako na isti način kao što Vlada proziva HOO tako i on sada proziva rukovodstvo Nogometnog kluba Šibenik bez argumenata, bez ičega kao što Vlada proziva HOO, a to nije dobro, to je uvlačenje upravo politike u sport, a zna se da politika mora ići van iz sporta jer je to HOO će rekli i dalje će funkcionirati normalno, da li mi prihvatili izvješće ili ne prihvatili, samim time što Vlada nažalost ne vjeruje državnoj reviziji nego jednostavno dolaze inspekcije raznorazne da isuše te sportske močvare koje su toliko dobra donijeli RH i promidžbi RH. Hvala Odgovor kolega Bubalo. Nedavno je bila i Europska komisija i kontrolirala sredstva koja su oni uložili u sport i nisu našli nepravilnosti. Ali čovjek je puno toga uložio u infrastrukturu bori se za taj sport i dovijao se kako utrošiti sredstva u sportsku infrastrukturu. A nažalost, ako nam ministar govori o isušivanju močvare, ako premijer je protiv i ne prihvaća izvješće Olimpijskog odbora, pa onda možemo samo postaviti u Hrvatskom saboru pitanje, a koji je to plan i koja je to strategija hrvatskog hrvatskog sporta, koji su to ciljevi,kako ćemo ostvariti te ciljeve. No malo prije ste govorili o stupu srama, ja ne bih rekao da su oni njih ustvari lijeva strana da … Olimpijski odbor na stup srama jer upravo dobar dio saborskih zastupnika progovara i ukazuje na sve ono što su ostvarili hrvatski sportaši i Olimpijski odbor na čelu s njima. Prema tome, dobar dio izvješća su hvalili i možemo reći da je Olimpijski odbor radio dobar posao. No malo prije ste progovorili o nogometu, pa ja dolazim iz Osijeka i mogu reći da hrvatski nogomet nije samo Dinamo i Hajduk, nego isto tako i Osijek, Zadar, Šibenik, Rijeka i svi drugi klubovi koji egzistiraju. No zato moramo stvoriti upravo porezni sustav i okvir koji bi stimulirao poduzetnike koji žive na tim prostorima da ulažu u sport da ulažu i u profesionalni sport i da vide svoj poslovni interes jer sada imamo dobar dio problema da su klubovi izišli iz predstečaja, da su gradovi prepuštali pojedinim udrugama ili navijačima dionice i da ne znaju što će. Prema tome i u tom dijelu moramo ih stimulirati ih kako bi poduzetnici ulazili u vlasništvo klubova i vidjeli svoj poslovni interes. Hvala. Nastavljamo s raspravom po klubovima. Saša Đujić u ime kluba SDP-a. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mateša, gospodine Ćop, kolegice i kolege. Sport ima posebno mjesto u hrvatskom društvu. Hrvatska kao mlada i mala zemlja zahvaljujući velebnim uspjesima svojih sportaša još od svoje samostalnosti do danas svrstala se uz bok svjetskim sportskim velesilama. Naša zemlja može se pohvaliti brojim medaljama sa europskih i svjetskih prvenstava i olimpijade. Naši sportaši su danas prepoznatljivi dio našeg identiteta i nerijetko naši najbolji ambasadori. Upravo su oni dali veliki doprinos u međunarodnom priznanju Hrvatske, oni su ti koji nas čine ponosnima i ujedinjenima zbog kojih se radujemo, zbog kojih tugujemo i zbog kojih ponekad zaboravimo na sve probleme s kojima se susrećemo. Oni nam vraćaju optimizam u najtežim trenucima, za njih i zbog njih živimo. Zajedno smo se radovali uspjesima naših Vatrenih, Paklenih, Barakuda, naših Kauboja, regionalnih junaka poput naših odbojkašica, nogometaša, rukometaša i vaterpolista kao i izvanrednim uspjesima pojedinaca u individualnom sportu. Sport je u Hrvatskoj obvezni dio nastavnih programa na svim stupnjevima obrazovanja, mnogobrojna djeca i mladi sportom se bave i u izvanškolskim aktivnostima koje potom u rekreativnom obliku zažive i kao način života stoga ne trebaju čuditi i svi ovi sportski rezultati koje postižu naši sportaši. Kao i u većini drugih europskih zemalja i u Hrvatskoj se sport financira iz državnoga proračuna, državnih i javnih doprinosa, sponzorstvima i članarinama. U posljednje vrijeme osim sportskih uspjeha u javnosti i medijima nažalost sve su prisutnije i neke ružne stvari vezane uz sport. Afere vezane u netransparentno financiranje u sportu, netransparentno i nedemokratsko upravljanje sportskim udrugama, gomilanje problema, porast nasilja i huliganizma na sportskim terenima, problemi u nogometu, sve praznije tribine, nezadovoljstvo onih zbog kojih se nogomet i igra a to su navijači. Sve češće nam dolaze vijesti o kaznama koje naši savezi i klubovi moraju plaćati. To su stvari o kojima moramo progovoriti i probati naći zajedničko rješenje. I da me se ne bi krivo shvatilo ne smatram da je za ove stvari kriv Hrvatski olimpijski odbor iako ovdje danas raspravljamo o programskom i financijskom izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora tema je sport i smatram da treba koristiti i svaku priliku za javno ukazivanje na ove probleme. No sada vratimo se temi. Hrvatski olimpijski odbor najviša je nevladina sportska udruga osnovana 1991. godine. U okviru Hrvatskog olimpijskog odbora djeluje više od 70 nacionalnih sportskih saveza. Pred nama je danas kao što sam već rekao, nalazi programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu. Za ovo izvješće Vlada Republike Hrvatske dala je negativno mišljenje i to mišljenje, to negativno mišljenje podržava i Klub zastupnika SDP-a koji neće podržati ovaj izvještaj. Pokušati ću ukratko obrazložiti zbog čega je Vlada dala negativno mišljenje i ukazati na nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora koji je utvrdio i proračunski nadzor Ministarstva financija. Hrvatski olimpijski odbor i Udruga građana čiji su status, ustrojstvo i zadaće propisani Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu. Od ukupnih prihoda Hrvatskog olimpijskog odbora u 2013. godini u iznosu od 109 milijuna 187 tisuća 656 kuna 91,92% ili 100 milijuna 364 tisuće kuna ostvarene su iz državnog proračuna. Vlada u svom mišljenju ističe da je detaljnim uvidom u izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora ustanovljeno nenamjensko trošenje sredstava protivno Zakonu o sportu i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora i to za financiranje trgovačkog društva HOO TV d.o., odnosno Sportske televizije. Člankom 75 Zakona o sportu propisano je koje su to javne potrebe u sportu koje izvršava Hrvatski olimpijski odbor a to nije davanje pozajmica nekom trgovačkom društvu. Na kraju 2013. su se pozajmice pretvorile u temeljni kapital Sportske televizije te knjižile na marketinško promidžbene aktivnosti u programu javnih potreba za 2013. godinu što je apsurdno. Volio bih da mi netko objasni kakve veze ima dokapitalizacija nekog trgovačkog društva sa marketinškim aktivnostima. To je nenamjensko i protuzakonito financiranje što u ostalom utvrdio je i proračunski nadzor Ministarstva financija. Ministarstvo financija utvrdilo je da je Hrvatski olimpijski odbor nenamjenskim i protuzakonitim trošenjem sredstava u razdoblju od 1.1.2010. do 31.10.2013. godine povećao 4 puta temeljni kapital Sportske televizije i on danas iznosi 7 milijuna 782 tisuće kuna. Rekao je malo prije kolega Bubalo da mu je žao što i ostali zastupnici nemaju ovaj dokument a to je nalaz izvješća, nalaz Ministarstva financija o proračunskom nadzoru i rekao da ga ima samo sud naše partije Pa čisto radi javnosti ovaj dokument je naslovljen na kolegu Darka Milinovića pa sada samo da otklonimo o kojem sudu je kolega Bubalo mislio, ali to je kolega Milinović dobio kao predsjednik saborskog odbora. Uglavnom, Ministarstvo financija osim nenamjenskog trošenja, dokapitalizacijom Sportske televizije u svom nadzoru utvrdilo je i niz nepravilnosti u radu SP tv-a npr. u svezi, ja sada ovdje u ovim primjedbama se, u ovom nalazu spominju ugovorni odnosi između hrvatske, između Sportske televizije i pojedinih privatnih osoba, između Sportske televizije i ostalih trgovačkih društava, ja ih sada ovdje javno neću spominjati, ako budem trebao, mogu i kasnije, mislim da nije korektno ali nepravilnosti koje su utvrđene su sljedeće. U svezi ulaznih računa pojedinih društava razvidno je da je količina isporučenih priloga manja u odnosu na dogovoreni broj priloga a plaćena je puna cijena. Prilikom obračuna ugovora o djelu tijekom 2011. obračuna a to je i isplaćeno više sredstava od ugovorenog. Prilikom obračuna autorskih honorara za 2011. godinu obračuna to je više od ugovorenog. Obračuni ugovora o djelu za 2011. i 2012. izvršeni su na temelju nevjerodostojne dokumentacije. Uz ulazne račune određenih društava nije dostavljena nikakva dodatna dokumentacija koja dokazuje da su fakturirane usluge i obavljene. Obračuni putnih naloga za jednu djelatnicu vršeni su na temelju nevjerodostojne dokumentacije odnosno uz putne naloge nije dostavljena nikakva dokumentacija kojom bi se dokazali izdaci. Ministarstvo financija je također utvrdilo i neke činjenice a to je da je Sportska televizija podigla 4 kredita u ukupnom iznosu od 37 milijuna 340 tisuća 748 kuna i 97 lipa za koja je jamstva izdao Hrvatski olimpijski odbor. Također utvrđeno je i da je gubitak u poslovanju Sportske televizije sa 31.12.2013. godine ukupno 59 milijuna Ministarstvo financija je u zapisniku navelo da Hrvatski olimpijski odbor prilikom osnivanja društva nije vodio računa o dugoročnoj izdrživosti i isplativosti poslovanja Sportske televizije. Treba napomenuti da je Ministarstvo financija obavilo ciljani nadzor po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva i da je po obavljenom nadzoru kompletnu dokumentaciju dostavilo na daljnje postupanje državnom odvjetništvu. Kada pogledamo bilancu Sportske televizije vidimo da je to tvrtka koja od svog osnivanja posluje sa gubicima i da oni danas iznose blizu 70 milijuna kuna. Da je zadnje 2 godine u gotovo neprekidnoj blokadi račun koji je uostalom blokiran i na današnji dan. Da je to tvrtka koja je po podacima Ministarstva financija više od godinu dana ne isplaćuje plaće svojim radnicima. Da je to tvrtka koja je unatoč financijskim poteškoćama od 2011. godine do danas povećala broj zaposlenih, da plaće u toj tvrtci unatoč gubicima kontinuirano rastu protekle tri godine i prosječna plaća u 2013. iznosi 8162 kune neto. Istina je da se ne isplaćuju, ali ipak se stvaraju nekakve obaveze koje će kasnije netko trebati podmiriti. Da je očito da tvrtka posluje protuzakonito i da bi po svim propisima i zakonima nad njom trebao biti pokrenut stečaj i likvidacija. Naravno, ove pokazatelje bi Hrvatski olimpijski odbor trebao imat saznanja o njima kroz rad rad Nadzornog odbora, ali ja ne smatram da recimo gospodin Mateša možda čak treba ni znat sve ove podatke. E sada, ako bi se pokrenuo stečaj i likvidacija što je prema svim zakonskim normama propisano onda na naplatu dolaze jamstva koja je dao Hrvatski olimpijski odbor, a kada se zbroje jamstva i dugovi Sportske televizije dolazimo do jednog godišnjeg proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora što prevedeno znači da je ugroženo financiranje hrvatskog sporta. To je očito svima jasno osim gospodi u Hrvatskom olimpijskom odboru i očito nekima u opoziciji, a da ne govorim o neodgovornosti Hrvatskog olimpijskog odbora kao vlasnika koji unatoč ovakvom poslovanju Sportske televizije nije pozvao na odgovornost ljude koji vode tu tvrtku nego im još daje i podršku u konstantnim dokapitalizacijama što samo znači da i vodeći ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora podržavaju ovakav način poslovanja Sportske televizije. Gospodin Mateša je 2010. godine izjavio da ako u Sportsku televiziju ode i 1 lipa iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora da će se on povući s mjesta predsjednika, a do danas su otišli deseci milijuna kuna. Možemo samo zamisliti koliko bi se tim novcem mogao financirati programa nacionalnih sportskih saveza i kakav bi preporod bio u hrvatskom sportu da su ta sredstva završila u nacionalnim savezima kod sportaša kojima su uostalom i namijenjena. Treba napomenuti da je komercijalna revizija koju je nazočio sam HOO i platio ju, zatražila da Hrvatski olimpijski odbor iskaže jamstva u svojoj bilanci kao svoje potencijalne obaveze iz razloga izuzetno rizičnog poslovanja Sportske televizije, a Hrvatski olimpijski odbor to nije učinio. Sportska televizija od svog početka 2010. godine pa do danas nije ostvarila svoju zadaću jer je svojim neodrživim poslovnim konceptom ugrozila hrvatski sport, a gledanost kao jedini alat mjerljivosti je takav da je i promotivno sramotan. Imamo snimku snimke i vijesti Al Jazeere Balkan. Pokušaj spašavanja ovakvim odugovlačenjem bez konkretnog poslovnog prijedloga je opasno za hrvatski sport. Gospodin Mateša već dvije godine najavljuje strateške partnere u Sportskoj televiziji. Gdje su? Tek nakon četiri godine poslovanja Sportske televizije i toliko nagomilanih gubitaka Hrvatski olimpijski odbor je od Hrvatske Vlade zatražio da se Sportska televizija proglasi od nacionalne važnosti za Republiku Hrvatsku. Očito je da je Sportska televizija propali projekt koji je možda na svom početku bio dobro zamišljen, ali danas je vidljivo da nije uspio. Nije sramota reći pogriješili smo, odustajemo od toga, ali ovakvo tvrdoglavo i uporno odugovlačenje i ustrajnost samo pogoršava situaciju i ugrožava financijsku budućnost hrvatskoga sporta. Sportsku televiziju danas ne bi spasilo ni da Chuck Norris dođe za direktora. Vlada je u svom mišljenju upozorila i na nepostojanje jasnih kriterija po kojima se vrednuju programi nacionalnih sportskih saveza te im se sukladno tome raspoređuju sredstva. Naime, kriteriji po kojima danas radi Hrvatski olimpijski odbor usvojeni su 2002. godine i danas su neprimjenjivi. Za početak, tada je bilo cca 50-ak sportskih saveza, a danas ih ima preko 70. Nepostojanje kriterija utvrdila je i sportska inspekcija i izdala rješenje Hrvatskom olimpijskom odboru da se u zakonskom roku oni donesu što nije učinjeno. Donošenje kriterija je statutarna obaveza Hrvatskog olimpijskog odbora, a budući da se radi o temeljnom aktu udruge ona mu je i zakonska obaveza prema Zakonu o udrugama. Kriteriji ne postoje i time se stječe zaključak da se sredstva dijele pogodbeno i selektivno. Hrvatski olimpijski odbor je dužan s obzirom na način osnivanja i način financiranja prihode koje ostvaruje iz državnog proračuna odnosno temeljem posebnih zakona koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. I još samo jedan podatak, ovdje je danas kroz raspravu isto rečeno da su kolege iz Hrvatskog olimpijskog odbora vlastita sredstva ulagali u Sportsku televiziju i rečeno je da oni ta sredstva mogu koristiti kako žele. To nije točno. Naime, člankom 86. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora navodi se da su proračunska i ostala sredstva ostvarena u skladu sa zakonom namjenska i samo tako se mogu koristiti. Dakle sukladno navedenom članku statuta sredstva koja se ostvare i vlastitom djelatnošću Hrvatski olimpijski odbor treba koristiti za unapređenje vlastite djelatnosti i njegovih članova primjenom važećih akata i odluka skupštine i vijeća, te obaveze unapređenja svojih članova sigurno nisu beskonačno dokapitaliziranje trgovačkih društava. Hvala vam lijepo. **Batinić, Za riječ se javio predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora gospodin Mateša, izvolite. **Mateša, Zlatko** Uvaženi potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici. Ovo je kao vremenska mašina. Ja sam ovakvo isto izlaganje slušao prošle godine i očito između nas postoji duboki prijepori o tome što jedna udruga može ili što ne može raditi. Prvo što se tiče toga da li Hrvatski olimpijski odbor može u funkciji promicanja sporta imati Sportsku televiziju. Moram reći uvaženom zastupniku da to uopće nije prvi puta da Hrvatski olimpijski odbor sam ili s nekim natječe se za koncesiju u medijskom prostoru. Prvi put je bilo 2003. kada smo izgubili zajedno s Večernjim listom, dobio je RTL. Drugi put 2006. je bio sklopljen sporazum sa Hrvatskom televizijom za vrijeme gospodina Galića o tzv. trećem sportskom kanalu koji iz više razloga nije realiziran. U našem statutu jasno stoji da je u našoj nadležnosti promicanje sporta. Ja ne znam što bi bilo promicanje sporta ako nije to promicanje u medijskom prostoru i ne uključuje ovo o čemu mi govorimo. Ako ste vi uvaženi zastupniče u pravu i ako ste vi, ako je to tako kako vi kažete onda to nema utemeljenja niti u Zakonu o sportu niti u našem statutu niti Vlada Vlada uz dužno poštovanje i jedna može tumačiti naš statut. Ne može Vlada reći šta je statutarno ili nestatutarno u odnosu na nekakvu udrugu. Osim toga, naposljetku mi smo se javili na natječaj javni ove vlade, hrvatske Vlade nebitno koje političke opcije i na tom natječaju u normalnoj proceduri dobili koncesiju. Ako ste vi u pravu onda ste mogli reći vi ne možete dobit koncesiju jer to s vama nema nikakve veze. Što se tiče financijskog dijela na stranici 61. ovog izvješća su navedena sva jamstva točno koja su dana i naravno da ima problema u poslovanju takve jedne televizije poglavito s obzirom na klimu koja je oko toga stvorena. To je činjenica. Pa tko bi i na koji način mogao sve to na neki način izbalansirati te silne pritiske koji se oko toga vode. tiče Izvješća Ministarstva financija mi valjda nemamo ista izvješća. Vi valjda dobivate neka druga. Onaj što je nama, što mi imamo od proračunskog nadzora ne ukazuje na nikakve nezakonitosti, niti kao što ja znam danas se protiv nikoga od nas ne vodi nikakav postupak što vi na neki način insinuirate, šalje se DORH-u. Pa mi smo, mi smo isto poslali prijave DORH-u i vodimo postupke protiv ministarstva i Vlade RH zato jer smo danas u situaciji da jedan čovjek raspoređuje sam 100 milijuna kuna bez ikakvih kriterija kako god hoće i mislimo da je to manje transparentno od onoga što vi nama stavljate na teret. I najveći problem je ta dvostruka kriterija, ta situacija u kojem netko nešto može, a netko nešto ne može. Jednakovremeno imate EVO tv koju je osnovala Hrvatska pošta u koju je uloženo 200 milijuna kuna i nikad neće bit profitabilan. Ali se samo govori o sportskoj televiziji. To je najveći problem Hrvatske države. O ovom drugom dijelu uopće se ni ne spominje, vjerojatno tamo nema mene. Hvala. Sad ćemo krenuti sa ponekim replikama, nećemo sve stići do stanke odraditi. Po redu, Saša Đujić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mateša, probat ću brzo, ne znam hoću stići sve u dvije minute što ste rekli. Kažete da li Hrvatski olimpijski odbor u cilju promicanja sporta može imati vlastitu televiziju, kažete da ste to legalno dobili koncesiju na javnom natječaju, da vam je Vlada tada trebala reći ne možete to imati ako nije u skladu sa zakonom. Možete imati vi televiziju u svom vlasništvu, ali je ne možete financirati namjenskim novcem, novcem hrvatskog proračuna koji je namijenjen za sportske udruge i sportske saveze i gdje je u zakonu jasno definirano kako on se treba trošiti, kako može završavati. Kažete da nemamo ista izvješća. Pa nemamo. Meni je žao, jer ja vidim da je, mislim nemamo. Ja sam to utvrdio jutros na odboru kad je gospodin Čop rekao da on ta izvješća nema. Ali mi smo ih kao članovi Odbora za sport dobili. Zašto ih vi nemate ja to ne znam. Ja vam ga mogu dat iza. Nemojte mislit da je netko sam samoinicijativno posao sebi svoje izvješće. Ovo je službeno izvješće Ministarstva financija o provedenom, ciljanom proračunskom nadzoru koje su dobili svi članovi Odbora za sport. Znači ne samo SDP-ovi, nego i HDZ-ovi i nezavisni ljevičari i svi ostali koji tamo skupa sjede. Ja vam ga mogu dat poslije, sad u stanci rasprave ako vas to zanima da ne vidite da sam nešto izmislio. To je to što se tiče tog izvješća. I ništa ja ne insinuiram da DORH vodi ovo, DORH vodi ono, poslano je DORH-u, nije poslano. To vam sve piše u ovom izvješću. Ali ja iz današnje rasprave dolazim do zaključka da sam očito jedini ja u ovoj sabornici pročitao izvještaj ovaj i da očito valjda jedini ja od članova Odbora za sport tamo čitam materijale i pripremam se danas za sjednicu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. to je bilo riječi i na Odboru. Ne možete uspoređivati EVO tv i Sportsku televiziju, jer je Hrvatska pošta poduzeće koje do svojih prihoda dolazi na tržištu svojim aktivnostima. Znači, ta uprava ima ili dobit ili gubitak i ta uprava odgovara za poslovanje

Možemo nastaviti kolega Borić? Hvala. Imamo odgovor na repliku, gospodin Zlatko Mateša. Izvolite. **Mateša, Zlatko** Pa vidite i ja sam neku domaću zadaću napravio kao i uvaženi zastupnik pa imam tu materijal i provjerio sam čak uvaženi zastupniče i vi ste glasali za ovaj materijal. Provjerio sam. To je financijski planovi korisnika državnog proračuna u 2014. godini i projekcije za 2015. i 2016. Taj Taj dio nije bitan. No, na stranici 734. poticanje programa javnih potreba sporta u zagradi HOO i tu se navodi sve ono što HOO treba financirati pa čak i iz javnih sredstava. I na kraju tog nabrajanja piše nastavak promocije hrvatskog sporta kroz specijalizirani sportski kanal SPTV čiji je stopostotni Ja stvarno ne znam, mislim ili je Sabor to izglasao ili je to podmetnuto. Ja ne znam, ali mislim to je ušlo i objavljeno je službeno kao dokument, odnosno zakon Sabora. Hvala. Sljedeća replika, Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Mateša vrlo interesantno je slušati ovdje rasprave. O svemu se govori, a ne govori se o onome što je temeljni zadatak Hrvatskog olimpijskog odbora. No naročito je vrlo interesantno slušati kako se određene institucije koriste za određene političke obračune. Ako je ova Sportska televizija trgovačko društvo onda nadzor nad tom televizijom vrši Porezna uprava i druge institucije koje su nadležne za kontrolu trgovačkih društava, a ako se koristi nezakonito proračunska sredstva i sumnja na to onda to vrši proračunski nadzor. Ali ako je proračunski nadzor napravio ovaj zapisnik o kojem govori kolega zastupnik Đujić onda ste vi kao korisnik proračunskih sredstava bili dužni dobiti taj nalaz i o njemu se očitovati. Druga stvar, ovdje brkamo pojmove proračunskih i namjenskih sredstava. Ovo su namjenska sredstva od igara na sreću i ona se usmjeravaju prema prema HOO-u prema posebnom zakonu i prema posebnoj odluci Vlade RH. I to bi trebalo znati. No, vrlo je interesantno da nekoga ne smeta što nekakav pomoćnik ministra već dvije godine samovoljno i mimo zakona usmjerava sredstva kako kome hoće i prema kriteriju. Za to se ne šalju proračunski nadzori, za to se ne šalje raznorazne inspekcije jer to nije bitno, jer to netko radi u službi partije. E to je tako. Ali ako ćemo govoriti o pravnoj državi onda se držimo nalaza institucija koje su nadležne za to. Prema tome, meni je glupo da mi već drugu godinu trošimo po cijeli dan i raspravljamo o svemu a ne raspravljamo o sportu, o tome ću malo više u svojoj pojedinačnoj raspravi. Međutim, negirati nalaze legalnih državnih institucija je naprosto smiješno zbog političkih obračuna. Međutim, u međuvremenu je otišao ministar koji je inicirao sve ove nalaze,

ovo pitanje vremenske, da li je ovo pitanje vremenske mašine ne', to ste rekli u uvodu. Pa nije, ovo je pitanje vjerodostojnosti i principa partije koja jednostavno na neki način sve koji su uspješni u ovom društvu ima na meti jer su i sami neuspješni. Znači, tko god je nešto napravio u poduzetništvu, u bilo čemu, u sportu, njima su meta jer su izrazito neuspješni u poslu s kojim se bave i onda posežu za ovakvim pričama i principima. Jer da je ovako kako to kolega predstavlja on bi na sličan način kad bi imao volje, samo malo volje sve ministre odveo prema Remetincu s obzirom na to da je ušao u ocjenjivanje projekata. Mi imamo ovih dana jedan neuspješan projekt koji je koštao 50 milijuna kuna. On je počeo i tri godine trajao i nestao je u 17 sekundi koliko sam uspio vidjeti na Vladi, 17 sekundi se objašnjavalo odustajanje od monetizacije. Potrošeno je 50 milijuna kuna, projekt propao. Što ćemo sada? Koga da kaznimo zbog toga? Jesu li bila sredstva namjenska ili nenamjenska? Da li proračunski nadzor to može utvrditi? Ili, propali projekt HPB-a 35 milijuna kuna tj. privatizacije HPB-a. Znači, bacili smo 85 milijuna kuna koje smo mogli dati sportu na isti način. Da ne uđemo u sve nalaze revizije koju smo ovdje raspravili, a većina prihvatila, kroz sva ministarstva, kroz lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave. Pa tamo nema, to su, broji se u minimalnim iznosima tj. u minimalnim dijelovima oni koji dobiju bezuvjetno mišljenje. Znači, svi smo podložni nekakvoj procjeni što bi bilo dobro ili ne bi bilo dobro, ali nemojmo to koristiti na način da partija evo u 4. godini mandata pokušava nekako zauzeti to tijelo taj HOO na nedozvoljeni način. Ako se želite baviti sportom, imate uspješne ljude u sportu a imaju stranačku iskaznicu pa postoje načini da dođete do vrha ako je to dobro. A nemojte na ovaj način jer ovo zaista nema smisla. A u raspravi ću govoriti o Sportskoj televiziji. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo poštovani gospodine Mateša ja sam zapamtio ono što ste rekli da je cilj HOO-a promicanje sporta. Ja se apsolutno slažem i žao mi je što mi evo u raspravi sad govorimo o SPTV-u, a ne govorimo o sportašima. Mislim da svi ovdje koji jesmo zainteresirani smo za sport i vjerojatno netko od nas je dugo u sportu i apsolutno to bi trebao biti cilj HOO-a. Ali ja ne mogu da ne prođem pokraj ipak te Sportske televizije koja evo ja kao sportaš doista sam sretan da puno sporta ima na televiziji. Nažalost, ja gledam isključivo ili 2. program kad je Liga prvaka ili nešto što je vezano doista atraktivno od sporta. Mene najviše brine što Sportska televizija doista je veliki potrošač, a ovdje evo kolega Đujić je rekao 70 milijuna kuna ima gubitaka, blokiran je žiro račun, da se ne isplaćuju plaće, da se povećava broj zaposlenih a unatoč svemu tome skupa da je neto plaća 8160 kuna. To su podaci koji doista jako puno govore. Ali najgore od svega toga skupa je to što je gledanost Sportske televizije između 3 i 4%, a vi me demantirajte da li je više. E to je onaj najveći problem. Ja se slažem da treba ulagati u sport, da Sportska televizija treba ovoj državi, da trebamo imati što više sporta na televiziji ali kad kad gledamo da je ustvari ukupna gledanost 3 do 4% onda se moramo zapitati čemu sve to skupa? Jesam za sport, neka ta izdvajanja za Sportsku televiziju budu i veća ali da onda stvarno bude veća gledanost i da možemo sport pratiti na televiziji. Evo, to je ono što ustvari ja mislim da bi trebalo više voditi računa, a ne o tome da li trebamo Sportsku televiziju ili ne trebamo. Trebamo je, ali ona mora biti kvalitetnija. Sada ćemo završiti, zastat ćemo. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Želim vam dobar tek tko će na ručak i da se svi skupa odmorimo za nastavak. Hvala. Hvala vam